Želi še kdo k temu členu razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 146. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati?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 o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Izvolite postopkovno. **JANI

128.a člen je bil povezan z amandmajem k 154. členu ter amandmaju Poslanskih skupin LMŠ, SD in nepovezanih

Oprostite, jaz tega nisem tako razumel in jaz želim razpravljati o amandmaju, ki smo ga vložili. Čakam tukaj že več kot od 10. ure samo na razpravo o 154. členu. In ne mi prodajati, če tam gor niti ne veste, kako se organizira delo. Prej sem bil pri vaši sekretarki, ki mi je povedala, da imam še dovolj časa, da bomo razpravljali o 154. členu. Lepo vas prosim, zdaj pa nehajmo se delati norca, no. / oglašanje iz

Prvič. Ko je bil ta člen dan v razpravo, nisem vodil jaz sejo. In je bil ta člen in to besedilo prebrano v celoti. Zato sem vas tudi poklical k razpravi in ste rekli, da je nimate. In razpravo o amandmajih

Ne pa od vas. Jaz sem bil prav vesel, da se je odstranil, da ga ni več. In sedaj ne morem razpravljati o 154. členu in o amandmaju, kjer v bistvu poskušamo rešiti tisto kar ta vlada hoče v bistvu spraviti na leto 2024. V čem je problem?

klopi/ Gospod poslanec, tako kot sem prebral, končali smo z razpravo o amandmajih o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici vlade Alenki Bojan Purg imate bedsedo, izvolite. Spoštovani poslanke, poslanci! Spoštovani predsedjoči! Predlog novega zakona o urejanju prostora, ZUREP-3, po strukturi v celoti sledi veljavnemu zakonu o urejanju prostora ZUREP-2, ki se uporablja od 1. 6. 2018, njegov namen pa je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja zakona izkazale za potrebna prenove oziroma nadgradnje. Ključne spremembe, ki jih prinaša nov zakon o urejanju prostora bodo tako na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike Spoštovani kolegi, prosim za mir v dvorani. Izvolite, nadaljujte. Ključne spremembe, ki jih prinaša nov zakon o urejanju prostora bodo tako na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike in sicer vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za dosegaje trajnostnega prostorskega razvoja. V današnjem nagovoru moram poudariti, da je sprejem in uveljavitev zakona do konca letošnjega leta izjemno pomembna za 26 občin, ki žal še vedno niso sprejele občinskega prostorskega načrta. 31. december 2021 je namreč tisti datum, ki ga je sedaj veljavni ZUREP-2 določil kot skrajni rok do katerega še veljajo stari občinski prostorski akti, sprejeti konec 80. let prejšnjega stoletja. Pričakovano je namreč bilo, da bo do tega datuma vseh 212 slovenskih občin sprejelo svoj občinski načrt, prostorski, saj so imele zato možnost in obveznost kar 14 let, torej od sprejema zakona o prostorskem načrtovanju leta 2007. To je velika večina, kar 185 slovenskih občin tudi storila, žal pa, kot rečeno, ne tudi 26 preostalih občin. V 26 občinah torej po 1. januarju 2022 ne bi več veljal temeljni prostorski izvedbeni akt in posledično nobena prostorska regulacija. V teh občinah ne bi bilo več določene namenske rabe prostora, torej stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč, niti pogojev za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj. Posledice takšne situacije bi bile, da v teh 26-ih občinah do sprejetja občinskega prostorskega načrta ne bi bilo mogoče izdati nobenega gradbenega dovoljenja. Torej, ker 43. člen veljavnega gradbenega zakona določa, da se gradbeno dovoljenje izda, če je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, predlog gradbenega zakona 1 v povezavi z ZUREP3, pa da mnenje o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom izda občina. Zaradi te realnosti je v 295. členu predloga ZUREP3 predlagano, da se stari prostorski akti lahko uporabljajo še do konca leta 2024 oziroma do tedaj, ko občina sprejme občinski prostorski načrt. Da pa bo rešitev izvedljiva mora biti nov zakon ZUREP3 uveljavljane najkasneje 31. decembra 2021. da bomo po sprejemu zakona pripravili še vse ključne podzakonske ate in da se bodo lahko vsi deležniki občine, upravne enote, nosilci urejanja prostora, prostorski načrtovalci, projektanti in investitorji pripravili na izvajanje novega zakona, še zlasti v povezavi z novim gradbenim zakonom je začetek uporabe ZUREP3 predlagan za 1. junij 2022. Vlada predlaga en uskladitveni amandma, in sicer k 66. členu. Ta je potreben, ker je zaradi v drugi obravnavi sprejetega amandmaja k 64. členu prišlo do notranje neusklajenost predloga zakona. Sprejetje amandmaja k 64. členu je namreč povzročilo prestrukturiranje in preštevilčenje odstavkov v tem členu. Zaradi tega pa je treba v 66. členu popraviti sklic na pravi / nerazumljivo/ 64. člena. Dovolite mi, da sedaj na kratko predstavim nekaj novosti, ki jih bo vpeljal Zakon o urejanju prostora 3. Novi zakon prinaša projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov. Pri državnih prostorskih načrtih bo ustanovljena projektna skupina tako, da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano v nekaterih primerih pa tudi vzporedno. Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte, zakon pa tudi določa za katere prostorske akte je obvezna celovita presoja vplivov na okolje in za katere ne.

Vzpostavijo se postopkovne olajšave za postopke priprave občinskih prostorskih načrtov, občinski podrobnih prostorskih načrtov in odloka o urejanju naselij in krajine. Vzpostavljena je boljša sistematika členov glede opreme stavbnih zemljišč ter jasnejša opredelitev opremljenega zemljišča in samooskrbe. Vzpostavljena je boljša sistematika členov glede komunalnega prispevka, podrobnejša opredelitev primerov v katerih pride do odmere komunalnega prispevka in uskladitev odmere komunalnega prispevka z gradbenim zakonom na način, da so jasno določene obveznosti plačila komunalnega prispevka tudi za črnograditelje.

Že pri prejšnji točki pri 4. točki pri obravnavi Zakona o dolgotrajni oskrbi jaz ne vem ali je to daj praksa v času te vlade postala, ampak razprave opozicijskih poslancev, ki niso predsedujočemu ljubi, se jih enostavno ugasne kot da bi bili na kasetarju in stisnemo stop. En lep primer tega smo videli v petek na Odboru za šolstvo. Upam, da se takšna praksa ne bo ponovila, ampak smo danes pod vašim predsedovanjem zboru prišlo do zelo podobne prakse, še vaš predhodnik je odvzel besedo prvemu razpravljavcu s strani opozicije in potem vsakemu razpravljavcu, vsaj po enemu iz vsake opozicijske poslanske skupine. In zdaj pred sabo imamo super problematičen zakon, ki ne ureja tistega, kar obljublja, da ureja. Ne gradi novih domov, ne zaposluje na novo, privatizira področje dolgotrajne oskrbe. In zataknilo se je pri ključnem členu

In zdaj tako. Točko dnevnega reda Zakon o dolgotrajni oskrbi ste prekinili na silo. Kolega je želel razpravljati o amandmaju, ki ga je sopodpisal, pa te priložnosti ni imel. Z izgovorom, da se je Državni zbor prej seznanil z odločitvijo vašega predhodnika, da bo pri 128. členu razpravljal. Kakšen je bil pa postopkovni kaos pri 128. členu, ko je sejo vodil Jože Tanko, pa vemo. Alenki Bratušek je na koncu odvzel besedo. Prosim, ne nadaljevati s takšnimi praksami. Jaz ne vem, kaj lahko zdaj postopkovno naredimo. Začeli ste na silo z naslednjo točko, predstavnikom vlade ste dali 7 minut za svojo obrazložitev. To je postal Teksas. Tukaj ni ne repa ne glave. Tukaj je brez veze, poslovnik lahko vržemo skozi okno. Prosim, spravite se v red. Tista dva člena sta bila skupaj dana v razpravo. Sledi predstavitev poslanskih skupin, kot sem rekel. Stališče bo predstavila Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanskih demokratov in Mihael Prevc. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Predlog Zakona o urejanju prostora predvsem nadgrajuje obstoječa načela urejanja prostora, kot so določena že v obstoječem zakonu. Po predlogu zakona se državna pravila o urejanju prostora urejajo na dveh mestih, in sicer tako, da so temeljna pravila vključena v ta predlog zakona. Druga pravila pa bodo sprejeta z vladnimi uredbami. Kot vodilno pravilo je vzpostavljeno sodelovanje in usklajevanje interesov med državo, njenimi nosilci urejanja prostora in občinami. Vsekakor pa se v predlogu zakona ohranja pravilo vplivov posamezne prostorske odločitve na gospodarstvo, družbo in okolje. Med pravili pa zakon določa tudi racionalno rabo prostora, posebnosti prostorskega načrtovanja za nekatera ogrožena območja z omejitvami ter usmerjanje razvoja poselitve. Predlog zakona jasno opredeljuje, da je za strateške prostorske akte vedno treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. S predlogom zakona se sistem državnega prostorskega načrtovanja bistveno nadgrajuje, saj omogoča prožen postopek, ki se zaključi bodisi s sprejemom uredbe o državnem prostorskem načrtu bodisi med združenim postopkom načrtovanja in dovoljenja z izdajo celovitega dovoljenja in sočasnim sprejetjem uredbe o državnem prostorskem ureditvenem načrtu. Celovito dovoljenje pa predstavlja gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje. Občinski prostorski načrt kot tak ostaja. Še vedno določa območje naselij, ureditveno območje naselij in območja za dolgoročno širitev naselij. Nekoliko pa se spreminja njegov postopek priprave. Poudarek je na analizi stanja prostora, analizi pobud in oblikovanju rešitev v sodelovanju z javnostjo pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta.

preko katerega bodo potekale določene aktivnosti pri pravi prostorskih aktov s prva predvsem javne objave in vlaganje gradbenih dovoljenj. Nenazadnje širi se tudi nabor pristojnosti občinske inšpekcije, ki bo izvajala nadzor ne le nad gradnjo enostavnih objektov temveč tudi nad skladnostjo izvajanja ne gradbenih posegov z neposredno uporabljenimi temeljnimi pravili urejanju prostora. Potrebno je podariti, da ima tako gradbeni zakon kot Zakon o urejanju prostora veliko podpore strokovne javnosti. Nestrinjanje z zakonom pa je izrazila Zbornica za arhitekturo, ki je do sedaj imela odločilno vlogo pri izdelavi projektne dokumentacije. Nov zakon pa na tem področju vzpostavlja enakopravnost vseh inženirskih strok, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije, kar pomeni, da bo vodja projekta določil prevzemnik posla pod pogoji, ki jih bo določil investitor. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo v tretjih obravnavi podprli amandma koalicijskih poslanskih skupin, ki spreminjajo 343. člen in sicer tako, da ta zakon začne veljati 31. decembra 2021 saj predlog zakona v 295. členu podaljšuje veljavnost starih občinskih prostorskih aktov do 31. 12. 2024. Ta rešitev je izjemnega pomena za 26 občin, ki še niso sprejele občinskih, prostorskih načrtov in seveda za njihove prebivalce in investitorje, ki nameravajo v teh občinah graditi. Seveda bomo poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati tudi v tretji obravnavi soglasno podprli tako amandma kot seveda tudi Zakon o urejanju prostora. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče poslanske skupine Stranke Modernega centra bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. **12. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi! Pred seboj imamo Zakon o urejanju prostora, ki bo služil kot krovni dokument za področje načrtovanja rabe prostora, zaradi vsebinske povezanosti materije je pomembno, da se spremembe tega zakona obravnavajo skupaj s predlogom gradbenega zakona. Predlog Zakona o urejanju prostora vnaša projekten pristop k sprejemanju prostorskih aktov. Med zakonskimi novostmi lahko opazimo spremembo, ki bo po novem narekovala ustanovitev projektne skupine pri državnih prostorskih načrtih na način, da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami. Pomembno je poudariti, da se bodo tako postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja kot tudi postopki načrtovanja posegov v prostor premikali bolj tekoče v nekaterih primerih pa se bodo lahko odvijalo celo istočasno. Poleg tega pa bosta postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov po novem integrirana za prostorske akte na obeh torej občinski in državni ravni. Z novo zakonodajno ureditvijo se torej zasleduje cilj, da se bo lahko načrtovani stavbni projekt normalno razvijal v času njegovega projektiranja o pridobitvi gradbenega dovoljenja ter izgradnje pa tudi ves čas svojega obstoja in bodoče uporabe. Za doseganje tega cilja se mora najprej zagotoviti podlaga, da bo ves čas obstoja in uporabe stavbe njen vsakokratni lastnik imel možnost uporabe zemljišča oziroma gradbene parcele, ki bo potrebna za učinkovito redno rabo objekta. Predlagani zakon pa ureja tudi pristojnosti nekaterih institucij tako bo po novem Zakonu o urejanju prostora in ne več gradbeni zakon tisti, ki bo odločal pristojno institucijo za presojo ustreznosti načrtovane umestitve objekta v prostor. To bo namreč občina na območju, katere se nahaja obravnavana gradnja. **42. TRAK (VI) 13.25** (Nadaljevanje) Občina bo torej še naprej presojala ali je objekt skladen s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na njenem območju. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si prizadevamo za poenostavitev in pospešitev birokratskih postopkov, ki jih preko administrativnih razbremenitev uvejajo spremembe obeh danes obravnavanih predlogov zakona, gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Zakon vidimo kot nadgradnjo strateškega prostorskega načrtovanja in bo tudi preko posodobitve ukrepov zemljiške politike pozitivno vplival na izkoriščenost prostora, na možnost razvoja stavbnih zemljišč, nenazadnje pa tudi na učinkovitost gospodarjenja s temi zemljišči. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Strake modernega centra predlog zakona o urejanju prostora podprli. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državna sekretarja, kolegice in kolegi! Za stranko SAB je pametni trajnostni razvoj ena pomembna komponenta, ki predstavlja največjo slovensko prednost in priložnost. Z njim bomo v Sloveniji ohranili zdravo okolje in čisto pitno vodo. Za vse to pa potrebujemo razvita naselja in trajnostno infrastrukturo, ki bo omogočala visoko kakovost življenja za vse. Potrebujemo pospešen razvoj zelene industrije in zelenih delovnih mest. Potrebujemo gospodarski napredek in razvoj s katerim bomo ustvarili blaginjo za vse. Danes je tako pred nami tretja obravnava zakona o urejanju prostora, ki ga je pripravila Vlada in s katerim dopolnjuje obstoječega. Zakon določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino, medsebojna razjerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa tudi prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora. Predlog obstoječi zakon dopolnjuje s ciljem digitalizacije podatkov in debirokratizacije procesov tako, da bi zagotovili njihovo pohitritev, predvsem pa zagotovili učinkovito vodenje postopkov priprave prostorskih aktov in izvajanje zemljiške politike. Čas priprave občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov naj bi se po besedah ministra z novim zakonom prepolovil. Ti danes nastajajo tudi 10 let in več. Za državne in občinske prostorske akte bosta postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov integrirana. Ob tem so nekateri deležniki opozarjali in se spraševali, ali bo ideja o integraciji priprave prostorsko izvedbenih aktov le-te olajšala in pohitrila ali pa zakomplicirala in upočasnila. Rešitve v predlogu zakona v pretežni meri povzemajo že obstoječe ureditve. Ena pomembnejših novosti, ki je bila leta 2017 z zakonom uvedena je posebno sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte. Prav na člen, ki zadeva sodno varstvo so na ministrstvu med javno obravnavo dobili največ pripomb. Številni so namreč opozorili, da investotorjev pred gradnjo tudi za okolje škodljivih objektov ne bo mogel ustaviti nihče. Na ministrstvu na očitke odgovarjajo, da bodo pri pripravi prostorskih aktov sodelovali številni nosilci urejanja prostora, mnenjedajalci ter različne stroke in civilna družba, kar predstavlja varovalko. V stranki SAB se tako zavedamo, da moramo v prostoru usklajevati potrebe vseh udeležencev za kar moramo predvsem zagotoviti učinkovite, kakovostne, transparentne postopke odločanja in prostorskega umeščanja. Le tako bo urejanje prostora postalo v službi ljudi in le tako bo ažurno naslavljalo potrebe državljank in državljanov. Država mora zagotoviti močno in dobro razvito digitalizirano javno e-upravo in e-storitve, **43. TRAK: (NB) – 13.30** (Nadaljevanje) Kljub temu pa moramo, ko govorimo o prostoru, naši skupni dobrini s posebno pozornostjo prisluhniti glasu civilnih združenj in skupin. Hvala lepa.

Hala za besedo, spoštovani podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Namen predloga zakona, ki je danes na naših klopeh v okviru tretjega branja je izboljšanje določil, ki so v času izvajanja veljavnega zakona v praksi izkazalo potrebno po prenovi oziroma nadgradnji. Ključne spremembe, ki jih prinaša nov Zakon o urejanju prostora, se tako nanašajo na področje prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike. Spremembe prinašajo učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov tako na državni kot tudi na lokalni ravni ter učinkovitejše vodenje zemljiške politike. spremembami se vzpostavlja tajnostno prostorski razvoj. Nov zakon prinaša tudi projektni pristop pri sprejemanju prostorskih aktov s ciljem, da je postopek učinkovitejši, brez podvajanj, brez nepotrebnih časovnih zadrževanj in torej kar se da kratek in učinkovit. Pri državnih prostorskih načrtih bo tako ustanovljena projektna skupina, delo bo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopki načrtovanje posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi vzporedno. Predlog zakona zasleduje cilj debirokratizacije ter digitalizacije podatkov in procesov. Postopki v okviru storitev e-plan in e-graditev bodo poenostavljeni, saj bo moč pridobiti in oddati vso potrebno dokumentacijo na enem mestu, kar je nedvomno dobrodošlo. Cilj je torej povezljive, prosto dostopne in zanesljive zbirke prostorskih podatkov. Ocenjujemo, da gre

Urejanje prostora za reguliranjem poselitve močno definira družbeni razvoj na eni strani, na drugi pa s posegi v prostor vpliva na trajnostni razvoj. V zvezi z zelenim evropskim dogovorom Slovenija se je v resoluciji o dolgotrajni podnebni strategiji do leta 2050 zavezala k podnebni nevtralnosti in odpornosti na podnebne spremembe na temeljih trajnostnega razvoja. Učinkovito obravnava z energijo in naravnimi viri na temeljih ohranjanja narave, krožnega gospodarstva, obnovljivih in nizko ogljičnih virov energije in trajnostne mobilnosti. Minister trdi, da novi zakon prinaša pomembne spremembe na področju prostorskega načrtovanja zemljiške politike in učinkovitejše priprav prostorskih aktov. V Poslanski skupini Nepovezanih poslancev ne nasprotujemo spremembam, obžalujemo pa, da se je minister v vnemi za pohitritev postopkov odrekel možnosti, da bi v zakon vključil tudi načela trajnostnega razvoja in zaveze iz resolucije o dolgotrajni podnebni strategiji. Ključna naloga Ministrstva za okolje in prostor je namreč uravnoteženje varstva okolja z razvojem, ki se medsebojno ne smeta izključevati. Novi zakon nikakor ne bi smel spodbujati prostorskih posegov, ki bi zviševali osebne življenjske in tudi družbene stroške, in ki bi Slovenijo odmikali od doseganja podnebne nevtralnosti. O ministrovih nazorih in načinih dela smo izvedeli dovolj, da čutimo nujo in obvezo opozoriti, da mora poseganje v prostor v demokratičnih družbah omogočiti ustrezno sodelovanje javnosti. Prostor je treba urejati skupaj z ljudmi, ki v tem prostoru živijo. Poleg tega pa sodelovanje tako laične kot tudi strokovne javnosti lahko vpliva na oblikovanje kakovostnih rešitev na identiteto tega prostora in na občutek povezanosti z njim. Skrbi nas, da bosta centralizacija odločanja in izključevanje javnosti povzročila ravno nasprotne učinke od tistih, ki nam jih predstavljajo, zato obžalujemo, da vladna koalicija ni podprla amandmajev predlaganih za doseganje zastavljenih ciljev. To zlasti velja za nesprejetje amandmaja k 335. členu. Zakaj? Ker uvedba posebne lokacijske preveritve za namen legalizacije omogoča izdelavo prostorskega dokumenta za retro gradnjo določitev vseh prostorskih pogojev, ki jih nelegalna gradnja potrebuje za utemeljitev legalizacije. Gradbeno dovoljenje za vsako ceno kljub prvotni nesprejemljivosti prostorskega posega daje potuho tistim, ki kršijo prostorske akte in gradbene predpise in odpira vrata korupcijskih skrivalnic, zastavljalnic in nagrajevalnic. Črne gradnje so marsikdaj zločin v prostoru. Minister si skuša priboriti pravico do izrekla prostorskih pomilostitev. Zakaj? Pa ni težko ugotoviti. S tem zakonom bo odgovornost za legalizacijo legalizacij legalno predstavil na odločevalce, zato bodo nekateri naši člani pri glasovanju vzdržani sam pa bom na podlagi lastne skoraj 30 letne urbanistične prakse glasoval proti. Zaradi nesprejetja amandmajev in še bolj, zaradi zavedanja v kakšno brez nas minister hoče zvleči. Hvala. lepa. Stališče Polanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Lep dober dan. Zakon naj bi bil tisti, ki bi morali državljanom narekovati določena vedenja, nam olajšati marsikatero zadevo in nam dati moč in dovoljenje za odločeno dovoljenje. Večina zakonov je za tako imenovane navadne državljane nerazumljivih in se hitro izgubijo v strokovnih izrazih. Če v to zgodbo še uštejemo pravnike, ki potem za 5 minut slave zakon razlagajo tako različno, da nastane še večja zmeda je razumljivo, da so zakoni le besedila, ki jih je moč zlorabiti. Zakon o urejanju prostora se ne sooča s takšno težavo, ampak s tem, da je tako specifično napisan, da ga uradniki, ki bi morali poskrbeti, da bi se uporabljal v praksi tega še vedno niso storili. Mogoče bi morali korenito spremeniti dosedanje delo in uvesti, kar nekaj novosti, ki bi vsakogar pripomogle k izboljšanju trenutno nastale zagate državljanov, ko želijo kaj zgraditi, podpreti ali spremeniti. Predlog zakona pa med drugim podaljšuje roke samega zakona in uveljavlja novosti, čeprav prvotni zakon še sploh ni zaživel v praksi. Kljub temu pa zakon določa vsaj eno dobro stvar in eno zelo sporno. V 35. členu določa omejitve pri oglaševanju zunaj poselitvenih območij. Na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih prepoveduje postavljanje trajnih in začasnih objektov naprav ali na predmetov za oglaševanje. Če obiščete podeželsko okolje je včasih prav osupljivo kje vse se nahajajo reklamni panoji. Slabost, ki jo predvideva zakon pa leži v tem, da bodo lahko nevladne, okoljevarstvene organizacije vodile sodne postopke. Na ta način se bodo postopki razpisov zavlekli, projekti bodo stali, škoda pa bo tako za gospodarstvo kot za ljudi, ki jim bi projekt prinesel ugodnosti. Ne smemo pozabiti, da se velikokrat tovrstni postopki vodijo predvsem iz razloga nagajanja, sodišče pa nima vzvoda, da bi lahko stranko, ki tak postopek začne na kakršenkoli način kaznovalo. Menim, da bi moralo biti določeni razumski kriteriji, katera nevladna organizacija sploh lahko sproži postopek na sodišču. Mogoče bomo pa z naslednjo novelo spremenili tudi to ter do takrat celo začeli izvajati ideje prvotnega zakona. Hvala. **45. TRAK: hvala za besedo. V dosedanji razpravi o Zakonu o urejanju prostora je bilo že veliko razprave. Osnovni predlagatelja Vlade, ministrstva, je, da se s predlaganim zakonom približamo ljudem. Načelo zakona je, da s trajnostnim prostorskim razvojem zagotavljamo kakovost življenja, pravično, racionalno in učinkovito rabo prostorov, prostorskih potencialov, zemljišč in objektov, dostopnost storitev družbenega in gospodarskega pomena, ter usklajevanja in dopolnjujoča razmestitev v dejavnosti v prostoru. Predvsem ima ta zakon namen zadovoljevanja potreb sedanje generacije, hkrati pa ne ogroža zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij in kjer se upoštevajo tudi pričakovani vplivi podnebnih sprememb in zagotavljanja prilagajanja nanje. Predlagani Zakon o urejanju prostora omogoča izvajanje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ter v slovenski pravni red prinaša več direktiv in je predlog zakona skladen z njimi. V samem Zakonu o urejanju prostora je namen povezati lokalno, regionalno in državno raven na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami. Sedaj imamo v številčnih veljavnih oblikah(?) prostorskih načrtov na državni in občinski ravni zmedo. S predlaganim zakonom se najbolj korenito spreminjajo združeni postopek državnega prostorskega načrtovanja in izdaje celovitega dovoljenja, ki vključuje gradbeno dovoljenje objektov s posebnimi vplivi na okolje. Sam zakon upošteva tudi podnebne spremembe, saj je načelo trajnostnega urejanja prostora s tem dopolnjeno in je prostorske ureditve treba načrtovati na način, da so podnebno varne in nevtralne. Sam zakon prinaša krovno urejanje(?), jasen in pregleden sistem prostorskih aktov, nadgradnja prostorskega strateškega načrtovanja, vzpostavitev korektnega vodenja, nadgradnja procesov priprave OPN-ja, posodobitev ukrepov zemljiške politike, možnost spremembe namenske rabe s spremljanjem OPPN-ja, ter mnogimi drugimi cilji, z namenom debirokratizacije postopkov, ter digitalizacije podatkov in procesov. Sam zakon občinam tudi prinaša olajšanje samega dela. Zaradi vsega naštetega, bomo zakon v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca bo predstavil Jože Lenart. Izvolite. Hvala za besedo. Zakon o urejanju prostora, skupaj z Gradbenim zakonom, predstavlja ogledalo naše družbe pri ravnanju z omejeno dobrino, kot sta prostor in naravno okolje. Še včeraj dogovorjena razmerja med posegi in varovanjem prostora, so lahko že jutri na preizkušnji ob vse bolj silovitem tehnološkim razvojem in pa različnih interesih pri poseganju v prostor. Zato je izredno pomembno, da ima napredna država jasno vizijo smotrnega in racionalnega ravnanja s prostorom, ki je najprej skladna za strogimi naravovarstvenimi standardi, nadalje, da skuša v največji meri zasledovati izvirne ter okoljsko ozaveščene prakse pri posegih v prostor in kar je najpomembneje, da razume dolgoročen javni interes, ter mu nudi podporo pri soočenju z hipnimi zasebnimi interesi. Ena izmed oblik najnaprednejših okoljskih politik je torej vključevanje ljudi, strokovne ter civilne družbe, ki nimajo samo vlogo statistov, ampak tvorno sodelujejo pri okoljskih in prostorskih vprašanjih, ter oblikovanju strategij prostorskega razvoja v Sloveniji. V LMŠ smo bili v okviru Zakona o urejanju prostora še posebej pozorni na nadgradnjo instrumenta prevlade javne koristi. Vseskozi smo opozarjali, da gre za skrajni inštitut in da morajo biti pred arbitrarno odločitvijo Vlade o tem, katera javna korist prevlada nad drugo javno koristijo, **46. TRAK (VI) 13.45** (Nadaljevanje) nedvoumno izčrpani vsi pogoji med katere sodijo tudi odprti posveti strokovno ter civilno javnostjo. Od ministra sm dobili zagotovilo, da ni nikakršnih bližnjic, ki bi zaobšle že veljavna previdnostna načela, ob uporabi instrumenta prevlade javne koristi. Ob tem je pomembno poudariti, da nas v prihodnosti še čaka veliko dela, da organe v sestavi posvetovalna ter projektna telesa na Ministrstvu za okolje in prostor opolnomočimo in jih odpremo strokovni ter civilni javnosti. S tem bomo vsekakor pripomogli k jasni in suvereni drži ministrstva odgovornega za okolje in prostor v odnosu do interesov na državni kot zasebni ravni. V LMŠ razumemo namero, da se s spremembami zakona o urejanju prostora skrajšuje ter racionalizira postopke na področju prostorskega načrtovanja ali tudi skuša doseči učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov tako na državni kot tudi na lokalni ravni ter uvaja projektni pristop pri sprejemanju prostorskih aktov s ciljem, da ni nepotrebnih časovnih barier. Vendar kljub temu še danes ostaja dvom o zadostnem upoštevanju mnenj nekaterih vidnejših slovenskih občin, ki jih zakonodaja neposredno zadeva in na novo načrtuje pristojnosti na nacionalni ter lokalno samoupravni ravni. Pričakovali bi, da tako obsežen zakon, seveda po dolgotrajnem postopku sprejemanja pride pred poslance v veliki meri usklajen zakon z lokalnimi skupnostmi, ki predstavljajo ključni moment prostorskega razvolja v Sloveniji. Zakon v manjši meri uveljavlja tudi pozitivne spremembe pri načrtovanju prostorske ureditve in izkoriščanja obnovljivih virov energije, vendar nas v bližnji prihodnosti še čaka mnogo izzivov kako bomo prostorsko načrtovanje prilagodili posledicam in prilagajanju podnebnim spremembam. V LMŠ smo opozorili tudi na izredno onesnaženost naravnega okolja z oglaševalskimi objekti, zato nam je žal, da na matičnem delovnem telesu ni bil sprejet amandma dela opozicije, ki ne bi samo prepovedal oglaševanje na kmetijah, gozdnih in vodnih zemljiščih, ampak tudi odstranil obstoječe, ki so se pretirano namnožili zaradi ohlapne obstoječe zakonodaje. Z amandmajem, ki smo ga v LMŠ skupaj z delom opozicije predlagali, pa nam je uspelo skrajšati prehodno obdobje do začetka veljavnosti prepovedi oglaševanja na določenih zemljiščih izven naselij. Menimo, da je zaradi aktualne problematike dve leti po uveljavitvi zakona še dovolj razumen čas v katerem bodo občine lahko svoje prostorske akte prilagodili novim omejitvam v zvezi z oglaševanjem v naravnem okolju. V LMŠ Predlogu zakona o urejanju prostora ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil dr. Franc Trček. Izvolite. **DR. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Okolje, kultivirano okolje, če hočete tistega divjega naravnega je bolj malo, ter prostor smo nekako s soodgovornostjo dobili na posodo od naših vnukov in vnukinj, tistih, ki so že rojeni in tistih, ki še pridejo. Tega se še kako zavedamo v socialni demokraciji. Kot je bilo že predhodno povedano ta dvojček zakonov, ZUREP in gradbeni zakon seveda sta nekako premalo prekvašena z okoljskimi podnebnimi izzivi. Sočasno tudi sam kot kolega, ki je govoril pred menoj, o nekih 27 letih prakse ukvarjanja s prostorom lahko rečem, da to kar mogoče celo naivno dobronamerno mislite kot nek način debirokratizacije bo v praksi verjetno prej pomenilo, da bomo imeli neka zatečena stanja in se bomo potem ukvarjali za nazaj. Sočasno se seveda vsi državljani, ki smo pod navednicami glupi davkoplačevalci, ki nismo gradili kot kdo za menoj na črno, sprašujemo ali smo neumni, verjetno nismo.

urbanizem, da končno dobimo regionalno prostorsko načrtovanje, bo to ker se predlaga zgolj nek kažin na malo drugačen način. Pa da ne bom dvakrat govori, ZUREP je mogoče manj sporen, čeprav ima neke sporne zadeve, gradbeni zakon je pa v večji meri pisan lobistično, pisan škodljivo. Če je bil tisti SMC predlog takrat bolj nekako nagnjen proti arhitektom, je zdaj v preveliki meri nagnjen proti kakšnim večjim projektantskim ekipam in zaradi tega nas bo v bistvu še bolela glava in veste, nobeno podpisovanje pogodb z Googlom ali s čemerkoli ne bo zadel premak ali dokler mi ne premaknemo zadev v svojih glavah. Jaz bi si želel, da gre naslednja sestava Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor podobno kot je pred časom šla sestava angleškega parlamenta tozadevnega odbora na neko resno izobraževanje, da v bistvu poslanci sploh vedo o kako zahtevnih zadevah odločamo ali soodločamo, ne pa da tisti v Vladi kupite floskule kako bo to super, tisti v opoziciji pa mogoče včasih malo po čez to kritiziramo. Glede na številna odprta vprašanja pri obeh zakonih jih Socialni demokrati ne bomo podprli, pri bolj spornem zakonu bomo pa tudi glasovali proti. Sam bi si pa želel, da neke naslednji dve sestavi parlamenta pa tudi Socialni demokrati si to želimo, pridemo do tega kar ima ena od skandinavskih držav, ki jo celo omenjate v tem gradivu. Trenutno imajo najboljši zakon prostorski na svetu, ki je en krovni zakon, skupni in en zelo kvalitetni Zakon o tako imenovani PVO, kjer se seveda zelo jasno opredeli in ve zakaj so potrebne posamezne presoje. In seveda potem je treba tudi več birokracije, bolj strokovne birokracije, bolj odzivne birokracije na način silver servance. Čaka nas še veliko dela, upamo dosti bolj umni v naslednji sestavi Državnega zbora. Hvala. Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč Poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 343. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati?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 reda – s tretjo obravnavo predloga Gradbenega zakona, v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, Bojanu Purgu, državnemu sekretarju. Pet minut imate na voljo. Prosim. Hvala. Predlog novega Gradbenega zakona, ki ga Državni zbor danes tretjič obravnava, ima namen, da zmanjša administrativna bremena in pospeši trajnostni gospodarski razvoj v Sloveniji. Kot je že bilo poudarjeno po strukturi v sledi veljavnemu zakonu, ki se uporablja od sredine 2018. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti, napak, se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanje javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Tako kot Zakon o urejanju prostora, besedilo Gradbenega zakona nadaljuje s procesom digitalizacije podatkov, storitev postopkov in spremljanje izvajanja je zapisano tako, da to novo realnost že upošteva. V tretji obravnavi sta predlagana dva amandmaja na predhodni določbi predloga gradbenega zakona. V 156. členu je predlagana sprememba, da se v prvem odstavku črtata črtata 2. in 3. alineja, ker nista več potrebni, saj sta bila v Uradnem listu objavljena nova pravilnika o zahtevah za nizko napetost na električne inštalacije o stavbah in pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in zato podaljševanje določb navedenih členov nima smisla. Druga predlagana sprememba se veže na 159. člen, s spremembo se predlaga, da zakon začne veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se začne 1. junija 2022, tako se zagotovi, da bosta Zakon o urejanju prostora in gradbeni zakon začela veljati in se začela uporabljati istočasno. Tako kot pri Zakonu o urejanju prostora je datum začetka uporabe zamaknjen na 1. junij, kar daje vsem udeležencem pri graditvi dovolj časa, da se z novimi rešitvami spoznajo, nanje pripravijo, Vladi, ministrstvu pa čas, da pripravi nujne podzakonske akte, ki novi gradbeni zakon spremljajo in brez katerega sistem ne more delovati. Če vsebina 5. člena, ki je bila z amandmajem potrjena v drugem branju predloga zakona na 27. redni seji Državnega zbora ostane nespremenjena, je ugotovljeno notranje neskladje zakona, zato bo Vlada v tem primeru pripravila in vložila uskladitveni amandma. V 91. členu je treba v prvi alineji črtati del besedila razen potrdila iz 4. alineje prvega odstavka 76. člena tega zakona. Nova ureditev namreč določa, da ob nepopolni prijavi od začetka gradnje ukrepa gradbeni inšpektor in bi bilo sklicevanje na izjemo povezano z zagotavljanjem plačila komunalnega prispevka napačno, saj je gradbeni inšpektor sam zavezan ugotoviti, da prijava začetka gradnje ni bila podana in tako to ni naloga občinskega inšpektorja, kar je urejalo črtano besedilo. Dovolite, da pred razpravo še enkrat povzamem ključne izboljšave v gradbenem zakonu. Na novo Predlog gradbenega zakona ureja postopke v zvezi z odlokom izvršbe, s katerim se sledi odločbi Ustavnega sodišča tako imenovano pravico do spoštovanja doma. Zakon poskuša zmanjšati trenja med arhitekti in inženirji in predvideva sodelovanje vseh relevantnih strokovnjakov v vseh fazah. Upravni organi bodo v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevali mnenja pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot najemodajalci v postopku kar velja tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti, kjer je najemodajalec občina. Pričakuje se, da bo čas izdaje gradbenega dovoljenja krajši, ker upravna enota nič več ne preverja vsebinske skladnosti s prostorskim aktom temveč sedaj to preveritev opravi občina. Zakon ponovno omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja kadar gre za objekte, ki niso objekti z vplivi na okolje. Podjetniki bodo lahko začasno do tri leta postavili na svojem dvorišču skladišča poleg obstoječih objektov. Uvaja manjšo rekonstrukcijo, kar premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, pri tem in dovoljenja, sodeluje pa pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva. Odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja pred začetkom gradnje. Ta določba se ne ne uporablja takoj, ampak po vzpostavitvi elektronskega poslovanja z letom 2024. Inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti izvajajo tudi občinske inšpekcije, omogoča se pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na lažji in cenejši način, ker se ne zahteva dokazilo o zanesljivosti objekta. Uporabno dovoljenje za eno stanovanjsko stavbo lahko dobi tudi taka, ki nima dokončnega ovoja, čas za dokončanje fasade je tri leta. Ohranjajo ter deloma dopolnjujejo se odločbe, ki se nanašajo na legalizacijo, novost je določba, ki omogoča začetek postopka izdaje gradbenega dovoljenja brez priloženih dokazil o pravici graditve za infrastrukturne objekte. Dopolnjene so določbe, ki se nanašajo na integralno gradbeno dovoljenje, ustrezneje se ureja postopek prevlade javne koristi v teh primerih. Zakon določa, da so tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter civilne iniciative stranski udeleženci v postopku s pravicami, ki jih določa ta zakon.

Hvala še enkrat za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana predstavnika Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Področje graditve objektov ureja Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati leta 2018. Zakon je neločljivo povezan z zakonodajo na področju prostora, zato se pomanjkljivosti prostorske zakonodaje nujno odražajo tudi na področju graditve. Malo po sprejetju gradbenega zakona je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da sta dva člena prejšnjega zakona o graditvi objektov neustavna in je odredilo, da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti. Gradbeni zakon, ki je začel veljati 1. 6. 2018 žal omenjene neustavnosti ni odpravil, zato imamo sedaj na mizi zakon, ki to problematiko rešuje. Tako je eno od poglavitnih rešitev predloga novega gradbenega zakona, da bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom pristojno sodišče prisodilo o sorazmernosti posega v pravico do spoštovanje doma. Šele, če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo to je odstranitev nelegalnega objekta. V nasprotnem primeru pa bo inšpektor za pet let moral odložiti ukrep odstranitve objekta, s čimer bo sledil odločbi Ustavnega sodišča. V mesecu oktobru 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor na temo izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje izvedlo anketo, ki je bila namenjena strokovni in splošni javnosti. Stroka in številni deležniki urejanja prostora so opozorili na določene pomanjkljivosti gradbenega zakona, ki jih nov predlog zakona odpravlja. Tako so v zakonu uvaja pojem manjše rekonstrukcije, ki bo premestila vrzel med vzdrževanimi deli in rekonstrukcijo in pri kateri se bodo lahko dela izvajala zgolj na podlagi prijave začetka gradnje. V Novi Sloveniji pozdravljamo, da se nabor začasnih objektov širi tudi na objekte v primeru izrednih razmer ter skladiščne stavbe za dopolnitev obstoječe dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij. Prav tako v primeru naravnih nesreč recimo v primeru požara zadostuje le prijava začetka gradnje za dela, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih naravnih nesreč. Za skrajšanje postopkov pri pridobivanju dovoljenj je v zakonu pomembna novost, da se v primeru molka mnenje dajalca določi možnost, da lahko upravni organ odloči sam enako kot zakon že določa v primeru neusklajenih zadev. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja za infrastrukture objekte se bo po novem začel tudi v primeru, če v vlogi ne bodo priložena dokazila o pravici graditi. Ker pa je dokazilo o pravici graditi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja. Vsekakor tudi ta sprememba gre nasproti investitorju, da čim prej pride do gradbenega dovoljenja. To je še posebej pomembno za projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev. Plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost se izpolni pred prijavo začetka gradnje sami prijavi začetka gradnje pa bo investitor priložil dokazilo o tem, da so poravnane obveznosti glede plačila komunalnega prispevka. Seveda pa se bo to začelo uporabljati šele, ko bo začel delovati sistem e-graditev. Prednost te spremembe je, da bo investitorju omogočeno pridobivanje kreditov za namen plačila komunalnega prispevka na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja. Res pa je, da bodo občin s tem plačilo komunalnega prispevka dobile kasneje kot do sedaj, vendar naj bi bil ob pričakovanem krajšem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja ta zamik le minimalen. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo v tretjem branju soglasno podprli oba amandmaja koalicije, ki nista vsebinske narave ter seveda tudi sam gradbeni zakon. Hvala lepa. (Nadaljevanje) Naslednja je na vrsti gospa Mojca Žnidarič. Predstavila bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Danes odločamo o predlogu gradbenega zakona, ki optimizira določene neučinkovitosti v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, ob tem pa sistemsko ureja in zapoveduje načine umeščanja objektov v naš prostor. Predlagane zakonske postavke uvajajo nekatere spremembe, ki gredo v smeri poenostavitve postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja. S temi spremembami se bo med drugim poenostavila pot do pridobitve določbe popolne vloge, uredil se bo tako proces ravnanja s stranskimi udeleženci kot tudi njihovo vključevanje v postopke, ponovno pa se bo uredila tudi možnost gradnje po dokončnem gradbenem dovoljenju. Prepričani smo, da bo po uveljavitvi predstavljenih sprememb postopek pridobitve gradbenega dovoljenja precej hitrejši in bolj učinkovit. V preteklosti so se namreč nekatere rešitve v praksi izkazale za nepotrebne ali celo neupravičeno omejevalne, kar je v končni fazi negativno vplivalo na izvedbo marsikaterega projekta. Z uveljavitvijo predlaganega zakona se bo investitorjem omogočil začetek gradnje še pred izdajo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. To bo seveda veljalo le za stavbe, ki ne bodo imele vpliva na okolje. Uvaja pa se tudi možnost izvedbe manjše rekonstrukcije. Za vse rekonstrukcije je namreč do sedaj bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, po spremembi zakonodaje pa bo to za manjše rekonstrukcije, torej ne bo več obvezno. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si prizadevamo za poenostavitev in pospešitev birokratskih postopkov, ki jih preko administrativnih razbremenitev uvajata noveli obeh danes obravnavanih zakonov. Prav tako pričakujemo, da bodo spremembe vplivale na skrajšanje postopka izdaje gradbenega dovoljenja zaradi ureditve področja presoje skladnosti nameravane gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta. Po novem te skladnosti ne bo več presojala upravna enota, kot je to veljalo do sedaj, temveč se bo pri presoji sledilo in upoštevalo mnenje občin. Smiselno je namreč, da uporabo predpisa tolmači tisti, ki ga je sprejel. Ena izmed poglavitnih sprememb gradbenega zakona izhaja iz tehtanja med javnim interesom, ki narekuje odstranitev nelegalno zgrajenega objekta in med pravico do spoštovanja doma. V Poslanski skupini Stranke modernega centra se zavedamo nujnosti sprememb zakonodaje, ki sledijo odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije. To je v svoji obrazložitvi poudarilo, da nelegalno zgrajen objekt ne sme biti odstranjen, če obstajajo jasne okoliščine zaradi katerih bi bil poseg v pravico do spoštovanja doma posameznika nesorazmeren. Sodišče bo torej presojalo ali je škoda zaradi izgube doma večja od uzurpacije prostora. V primeru, da bo sodišče ugovotilo nesorazmeren poseg v pravico do spoštovanja doma bo izvršitev ukrepov torej odložena. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si vse skozi prizadevamo za to, da bi bila zakonodaja krojena po meri ljudi in gospodarstva. Pri vsem tem pa se nam zdi izjemno pomembno, da kljub vsemu ohranjamo visoke standarde varovanja okolja, ki si ne moremo privoščiti novih kompenzacij na račun okolice v kateri bivamo. Te zakonske spremembe, po našem mnenju, v to razmerje ne posegajo. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog gradbenega zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Andrej Rajh. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. **MAG. Spoštovana podpredsednica, državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Gradbeništvo je panoga, ki zadeva praktično vsakogar med nami. (nadaljevanje) da z njimi zadovoljujemo osnovne človeške in družbene potrebe bodisi po prebivanju, po izobraževanju, potovanju, energiji, čisti pitni vodi, varstvu in varovanju okolja in zdravja ter nenazadnje tudi prilagajanjem posledicam podnebnih sprememb. Prav je zato, da interese ljudi, družbe in gospodarstva, ki so tako različni in pestri kot so različni in številni deležniki ustrezno reguliramo, zato zakon, ki je pred nami ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja povezana za graditvijo objektov. V Sloveniji imajo zelo pogosto kulturo spreminjanja in dopolnjevanja gradbene zakonodaje. ZGO-1 je bil sprejet že leta 2004 in je doživel 16 dopolnitev. Obstoječi gradbeni zakon je bil sprejet leta 2018. Tako pogoste spremembe in dopolnitve sistemskega zakona kot smo mu priča v Sloveniji v razvitih državah niso običajne, saj gre za zakon, ki bi ga praviloma lahko oziroma morali spreminjati in sprejemati na 10 ali celo 20 let to pa, zato da se v prostoru in stroki uveljavi in udomači. Po besedah predlagatelja predlagani zakon temelji na obstoječem zakonu in vanj ne posega radikalno temveč odpravlja določene težave in razbremenjuje birokracijo. Dejstvo je, da je že obstoječi torej trenutno veljavni zakon bistveno zreduciral potreben obseg dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sam postopek pa degradiral na administrativnega. Ob tem pa je vsebinsko načrtovanje in projektiranje prestavil v fazo projekta izvedbe. S tem enostavno in nezahtevne objekte pravzaprav ni nič narobe. Obstoječa rešitev pa seveda ni dobro še posebej, kadar imamo opravke z zahtevnimi objekti takrat je potrebno vsebinsko koncipiranje objekta in so torej faza, ko je mogoče pravočasno in brez stroškov nasloviti potrebe, spremembe in razrešiti težave zamika v fazo izvedbe, kar prinaša težave in nepredvidene praviloma visoke stroške. Kot problematičen in nedefiniran se je izkazal pojem prevladujoča stroka v povezavi z izključno pravico vodenja projekta. Pojem je naknadno definiral prejšnji državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor z dopisom. Pri tem se je skliceval na statistično klasifikacijo Statističnega urada Organizacije Združenih narodov, ki temu ni namenjena. Medtem je drugo ministrstvo, Ministrstvo za javno upravo ta isti dopis z navodilom in tolmačenjem razveljavilo. Pred nami je zakon, ki poenostavlja postopke graditve objektov in umeščanja v prostor. V neproblematičnih razmerah bo mogoče gradbeno dovoljenje pridobiti v instrukcijskem roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem postopku z obravnavo preko državnega portala e-prostor in e-graditev predvsem za objekte, ki se jih umešča in gradi po integralnem postopku. Pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše bo poenostavljena. Ovoj stavbe oziroma fasada za pridobitev dovoljenja tako ne bo pogoj. Po novem bo lahko investitor na lastno odgovornost za čas gradnje po dokončnosti gradbenega dovoljenja kadar nebo potrebna okolijska presoja komunalni prispevek pa bo plačal šele v pričetku gradnje. Za gospodarstvo je pomembna redefinicija nabora začasnih objektov. Ta bo omogočala razširitev na objekte, kar pomeni, da bodo podjetniki lahko začasno za obdobje treh let poleg obstoječih objektov postavili na primer skladišča in jih naknadno po potrebi pridobili gradbeno dovoljenje. Veliko polemike pa so v javnosti povzročili definicija objektov daljšega obstoja. Ta definicija že obstaja v obstoječem zakonu. Na predlog ene od poklicnih zbornic pa se je v novem zakonu presečna letnica iz datuma 1. 1. 1998 predstavila na 1. 1. 2004. Ob tem predlagani zakon odpravlja konflikt strok, ki ga je povzročil obstoječi zakon. Različne enakopravne stroke zbrane v Inženirski zbornici Slovenije in Zbornici za arhitekturo in prostor napotuje, (Nadaljevanje) obseg in vrsto projektne dokumentacije za posamezne faze projektiranja. V Poslanski skupini SAB in kot pooblaščen gradbeni inženir menim, da predlagani zakon naslavlja številne izzive s katerimi se deležniki srečujemo.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlog gradbenega zakona, ki ga danes obravnavamo v okviru tretjega branja prinaša kar nekaj pomembnih novosti, ki naslavljajo različne faze gradnje in so usmerjene k poenostavitvi postopkov, hitrejšemu reševanju vlog in predvidenemu elektronskemu poslovanju. Rešitve, ki jih zakon naslavlja bodo investitorjem olajšale pot do gradbenega in uporabnega dovoljenja ter legalizacije, lažje izvedljive bodo tudi manjše rekonstrukcije, za katere po novem gradbeno dovoljenje ne bo več potrebno. Spremembe se nanašajo tudi na plačilo komunalnega prispevka, kjer je bil v okviru drugega branja sprejet amandma, ki določa, da mora dokazilo o plačanem komunalnem prispevku postati obvezni del dokumentacije, ki jo je treba priložiti k prijavi začetka del. Predlog zakona nadalje poenostavlja sanacije v primeru naravne nesreče na primer požara, ki hudo prizadene stavbo in jo je treba čim prej povrniti v prvotno stanje. Po novem bo v teh primerih dovolj le prijava začekta gradnje, kar je seveda iz praktičnega vidika izjemno pomembno. Vse naštete novosti prinašajo boljšo preglednost, pohitritev postopkov in gredo nasproti tako državljanom pri gradnji individualnih hiš kot tudi vsem ostalim investitorje. Istočasno pa se vzpostavlja tudi pravna podlaga za poslovanje in vodenje postopkov v elektronski obliki e-graditev. Med drugim prehod na digitaliziran način poslovanja prinese povezljivost baz in veliko manj pridobivanja dokumentacije za posameznika, ker je nadvse dobrodošlo. Če ima digitalizacija nekatere neudogne posledice v družbi lahko ugotovimo, da je na področju preglednosti ter hitre izmenjave podatkov in dokumentacije izjemno koristno. Seveda je škoda, da na tem področju nekoliko zaostajamo in zamik uvedbe elektronskega poslovanja obžalujemo. V Poslanski skupini Desus se zavedamo izredne pomembnosti učinkovite gradbene in prostorske zakonodaje. Predlog gradbenega zakona bomo tudi v tretji obravnavi podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Branislav Rajić. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. **MAG. Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani! Zakonodajo na področju graditve objektov in urejanja prostora smo zadnjič prenavljali pred štirimi leti in jo začeli uporabljati pred tremi. Vlada in za prostor pristojni minister trdita, da z današnjim predlogom zakona uvajata digitalizacijo upravnih postopkov na področju gradnje, obljubljata izdajo gradbenih dovoljenj po skrajšanem postopku, v 30 dneh, na upravnih enotah se glede tega križajo, možnost gradnje na podlagi gradbenega dovoljenja za objekte, ki nimajo vplivov na okolje, tudi glede tega se na upravnih enotah križajo, učinkovitejši inšpekcijski nadzor in tako naprej. Poleg teh pravljic o izboljšavah, poenostavljanje legaliacije objektov pa sodi v rang basni z duhom korupcije, ki komaj čaka da uide iz steklenice. Nepovezani poslanci smo prvi za hitre, pregledne in enostavne postopke pri gradnji objektov. Zakonodaja mora biti do investitorjev in graditeljev bolj prijazna in predvidljiva. Zato v prvi obravnavi predlogu zakona, razen mene, Nepovezani poslanci niso nasprotovali. Smo pa takrat ministra opozorili, da je kot resorni minister v prvi vrsti odgovoren, da ščiti javni interes na področju ravnanja s prostorom in gradnjo objektov in da vse predlagane rešitve ne sledijo temu temeljnemu cilju. Odziv strokovne javnosti, nevladnih organizacij in tudi nas opozicijskih poslancev je bil velik, saj smo v okviru obravnave vložili kar nekaj amandmajev. Na vse pripombe sta bila sprejeta samo dva naša amandmaja, samo dva. Ostali pa sta sporni dve ključni rešitvi, zaradi katerih se bodo nepovezani poslanci pri končnem glasovanju vzdržali, sam pa bom predlogu zakona nasprotoval in sicer zato,

V svoji pomilovanja vredni nevednosti o prostoru, prostorski minister vsiljuje predpis, da je vodja projektiranja lahko predstavnik katerekoli stroke ne glede na področje te stroke in ne glede na vrsto objekta, ki se projektira. On nerazumno ampak s prepričanjem kamikaze spreminja ureditev po kateri mora projekt za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki v tej gradnji prevladuje. Zato smo za sejo odbora vložili amandma k 14. členu, ki pa ga danes v tretji obravnavi ni več moč spreminjati, s katerim smo želeli ohraniti ureditev iz trenutno veljavnega gradbenega zakona. Vodja projektiranja za gradbene inženirske projekte so gradbeni inženirji, vodja projektiranja za stavbe pa arhitekti po načelu prevladujoče stroke. To pravilo hočejo ukiniti, da bo lahko vodja projektiranja katerikoli stroke. Projektiranje mostu bo namesto gradbenega inženirja po novem lahko vodil krajinski arhitekt, inženir požarne varnosti ali rudarski inženir. To, da nimajo znanj o takšni gradnji ministra ne skrbi. Fino se mu zdi. Še bolj fajn se mu zdi, da bodo vrtce, šole in stanovanjske hiše lahko načrtovali in na koncu tudi gradili na primer elektroinženir brez sodelovanja arhitekta. Zato sem z amandmajem predlagal kompromisno rešitev za pomiritev konflikta med prevladujočimi strokami. Predlagal sem namreč, da mora biti del projektantske ekipe, ki je prevzela projektiranje, tudi strokovnjak, ki izdela osnovni načrt. V vsebinskem smislu gre za najpomembnejši načrt, ki ga ponavadi ne izdela vodja projektiranja, vendar tudi ta predlog ni bil deležen podpore. Stroke bi morale pri načrtovanju / nerazumljivo/ sodelovati, zakon pa namesto tega omogoča, da vodja projektiranja praktično sam pripelje projekt do gradbenega dovoljenja. Ker bo vodja projekta lahko predstavnik katerekoli in ne v projektu prevladujoče stroke, se ne moremo znebiti suma, da so bile nekatere rešitve v predlogu zakona pisane na kožo nekaterim inženirskim birojem. Tako kot se minister drzna propagirati neplačevanje davkov in tako kot meni, da je nerazumljivo/ dopusten inštrument argumentacije v pravosodju, on brez sramu gre naprej in nam vsiljuje zakon, ki bo omogočil legalizacijo vsakega prostorskega, pardon, iztrebka, s katero bi poplačal usluge vazalom in udejanjal moč, ki jo nihče do sedaj v prostoru ni imel in je nikoli ne bi smel imeti ko gre za legalizacijo črnih gradenj. Kot je znano, je KPK prejela prijavo, da je Gradbeni zakon pripravljala odvetniška pisarna, ki zastopa tudi enega od poslancev v primeru legalizacije njegovega nelegalno zgrajenega objekta. Ta bo, če bo zakon sprejet, lahko svoj objekt legaliziral. Ministrstvo je sicer v svojem odzivu na postopek, ki ga je sprožila KPK, zanikalo, da bi zakon bil spisan na kožo kateremukoli posamezniku, na kožo res da ne, ampak na hišo pa. Za nameček se je ministerstvo zlagalo, da se meni datum glede zahteve za legalizacijo spreminja na podlagi pobude zbornice za arhitekturo in prostor, to pa so v zbornici ostro zanikali. Če bo ta zakon sprejet, svetovni slovenske arhitekture 20. stoletja ne bo več imel možnosti nadaljevanja. V regresijo bo pahnilo barbarstvo ministra, ki je v vsaki odgovorni Vladi bi odprhutal v pozabo že ob novici o posnetku pogovora v katerem zaničuje zakon, plačevanje davkov, sodstvo. In kot da to še ni dovolj, nam ta isti pred očmi sistemizira perfidne vzvode za degradacijo prostora in okoriščanje privilegiranih. RAJIĆ (PS NP):** zaradi neodgovornosti na eni strani in nesramnega nevedenega na drugi, utegne biti naša gradbena zapuščina zanamcem le nevredna sled o prostoru,

Ja, bodimo korektni do vseh, kajne? Nadaljujemo, gospod Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Najlepša hvala za besedo in opozorilo predhodniku. Praksa je pokazala, da ima Gradbeni zakon kar nekaj napak. Te naj bi se sedaj odpravile, vsaj na papirju, praksa pa bo ponovno pokazala realno sliko. A vendar, v Slovenski socialni stranki menimo, da obravnavani zakon odgovarja na številna vprašanja in dileme, ki so se pojavile pri naših državljankah in državljanih. Zakon je zelo strokoven. Pripombe, priporočila, mnenja različnih deležnikov, vsekakor pozdravljamo. Oni iz prve roke najbolje vedo, kako zadeve stojijo in kaj bo dejansko potrebno spremeniti oziroma dopolniti. Zakon ohranja temeljno skrb do okolja, pravic in interesov prebivalstva, da si pereče zadeve uredijo na lažji, enostavnejši način. V Sloveniji je zelo veliko nelegalnih in neskladnih gradenj, o katerih se je v preteklosti pridno molčalo. Srž problema vidimo v tem, da se je v času naših staršev, dedkov, stricev in babic, gradilo oziroma dozidavalo tako rekoč na vsakem koščku zemlje, četudi ni bila primerna za gradnjo. Iz lesenih hramov so nastajali vikendi, iz vikendov pa hiše za bivanje, saj so se družine širile in so potrebovale več bivalnega prostora. Opažamo, da je danes to nov trend, kajti, mladi se želijo osamosvojiti, biti na svojem, zato gredo raje živet na vikend, namesto v blok, po vrh tega pa lahko obdelujejo še zemljo, če imajo zanjo interes in voljo. Tudi starejši si z leti želijo iti v manjše hiše, vikende, kajti stroški teh velikih hiš so previsoki z premajhne pokojnine. Neobhodno dejstvo je, da vse te nelegalne gradnje grobo posegajo v splošni interes države, v okolje, prostor in naravo. Črne gradnje so se včasih bohotile, a upamo, da jih bo s sedanjo zakonodajno vejo vse manj. Gradbeni inšpektorji so letos v akciji nadzora objektov izdali okoli 100 inšpekcijskih odločb za nelegalne objekte. V slovenski zgodovini je bilo tudi veliko primerov, ko so pošteni ljudje kupili hišo, ne vedoč, da cela hiša ni legalna. Novi zakon jim bo šel naproti, kajti legalizacija bo možna tudi za dele objekte, kar bo razveselilo marsikaterega črnograditelja. Slovenski nacionalni stranki smo vsekakor naklonjeni, da bodo naši državljani deležni poenostavitve pri legalizaciji. Kajti, v istem postopku bo predvidoma mogoče legalizirati črno gradnjo, ter dobiti dovoljenje za njeno pozidavo oziroma rekonstrukcijo. Ravno tako je ob legalizaciji predvideno plačilo komunalnega prispevka občini. Če vse skupaj strnemo, zakon prinaša dobre rešitve, tako našim državljanom, kot za državo in za občinski proračun, kamor se bo stekal denar iz naslova legalizacije in komunalnega prispevka.

Spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Cenjeni državni sekretar s sodelavcem! Predlog gradbenega zakona v tretji obravnavi. Predlog zakona ne radikalno posega v vsebino sedaj veljavnega zakona, temveč le odpravlja ugotovljene napake in bistveno birokratsko razbremeni postopke pridobljenega(?) gradbenega dovoljenja, ter pri tem ohrani skrb do okolja in skrb do pravic, interesov ljudi, ki jih gradnja zadeva. Predlog zakona tudi uvaja nekatere izboljšave kot so e-graditev digitalizacija na področju gradnje in upravnih postopkov. Pridobitev gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku v 30 dneh v neproblematičnih postopkih oziroma primerih. Izdaja gradbenega dovoljenja v krajšem roku omogoča, ker upravna enota ne bo več preverjala skladnosti predlagane gradnje s prostorskimi akti, ampak bo to v domeni občine. Ponovno se uvaja možnost gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, kadar gre za objekte, ki niso objekti in iz vplivov na okolje. S predlogom zakona se omogoča učinkovitejši inšpekcijski nadzor na način, da lahko inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti izvaja tudi občinske inšpekcije. Predlog zakona ponastavlja postopke legalizacije objektov in delo objektov, odpravlja pa tudi nekatere nesmisle pri pridobivanju integralnega gradbenega dovoljenja. Predlog zakona zagotavlja enakopravnost strok in prinaša pospešene postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj. Odpravlja tudi dva člena, ki sta v prejšnjem zakonu neustavna za kar nalaga tudi Ustavno sodišče. V Slovenski demokratski stranki bomo tudi v tretjem branju

Hvala za besedo, predsedujoča. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Temelje katerekoli javne politike ravnanja z okoljem mora biti razumevanje javne koristi in javnega interesa. Vsebino obeh pojmov konkretizira in zapolni zakonodajalec zato je še kako pomembno kakšne zakone sprejemamo na področju varovanja okolja in gradbene zakonodaje. Že v prvem branju gradbenega zakona smo v LMŠ opozarjali, da ne gre zgolj za neškodljivo odpravo napak ali pohitritev dolgotrajnih postopkov iz veljavnega gradbenega zakona, ampak gre tudi za to, da se v predlogu zakona ponovno odražajo nesprejemljive prakse delovanja ministra Vizjaka, ki smo jim pred časom že rekli odločen ne. Potem, ko je plebiscitarna večina Slovenk in Slovencev stopila na stran strokovnih in okoljevarstvenih nevladnih organizacij ter civilnih iniciativ jih je predlog gradbenega zakona želel bistveno omejiti v njihovem poslanstvu varovanja javnega interesa in naravnega okolja. Ni nepomembno poudariti, da ima stranski udeleženec v vsakem upravnem postopku vsebinsko pomembno vlogo in s tem, ko je Vlada želela okoljevarstvene organizacije črtati iz kroga stranski udeležencev okolju ne delamo prav nobene koristi. Ponovno smo bili priča manevru dodajanja sporne vsebine po že končani javni razpravi. Nedopusten manever, ki je bil v preteklosti uprizorjen že večkrat. Tako smo, poslanke in poslanci, po več kot letu dni od javne razprave na seji matičnega delovnega telesa na mizo dobili skrajno sporen amandma koalicijskih poslanskih skupin k 66. členu Gradbenega zakona. S tem amandmajem se je poskušalo zaobiti plebiscitarno voljo ljudstva izraženo na referendumu o Zakonu o vodah. Po več urnem vztrajanju opozicijskih poslancev je koalicija sporni člen vendarle umaknila pa kljub temu je bolj kot, da minister preredko sliši opozicijske poslanke in poslance zaskrbljujoče to, da minister ne sliši stališč, ki jih zagovarja strokovna in druga javnost. Če grem naprej. V skladu z Resolucijo o deklarativni dejavnosti, ki jo je sprejel ta Državni zbor bi se morali zakonodajni predlogi pripravljati na ministrstvu, saj imajo tam zaposleni ustrezne strokovne kompetence. V primeru priprave predloga Gradbenega zakona temu ni bilo tako. Minister je kmalu po nastopu funkcije razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva. Namesto tega je pri pripravi gradbenega zakona sodelovala zunanja odvetniška družba, ki je po našem mnenju v konfliktu interesov zaradi česar je zakon potencialno kompromitiran. V LMŠ ugotavljamo, da gre pri tem za uvajanje novih spornih praks, čemur na tem mestu ostro nasprotujemo. Zakonodaje se ne sme pisati na način, ki vzbuja sum na to, da zasleduje parcialne interese posameznikov ali skupine ljudi pač pa v korist celotne družbe in zato bomo v LMŠ današnjem predlogu, ki ga bremenijo tovrstni sumi, nasprotovali. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Še kot zadnja bo gospa Violeta Tomić predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala Skoraj po desetletju usklajevanj z različnimi deležniki je bila 2017 sprejeta celovita prenova okoljske in gradbene zakonodaje s sprejemom gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora. Sila nenavadno je, da moramo zdaj komaj dve leti po uveljaviti zakonodaje, ki se je sprejemala in usklajevala desetletje obravnavati dva zakona čisto na novo. In nenavadno se zdi, da je trenutna vlada tako hitro uspela speljati vse postopke različnih usklajevanj, ki so prej trajala tako dolgo. Zdi se tudi nenavadno, da se Vlada ni odločila za popravke teh dveh zakonov v delih, kjer sta se izkazala za neučinkovita in je namesto tega raje spisala skupaj 500 strani dolga izredno tehnična in nepoznavalcem težko razumljiva zakona. Nenavadno je tudi da je Ministrstvo za okolje in prostor ukinilo vsa zakonodajna pravniška delovna mesta in je zakon outsoursal, pa glej ga zlomka slučajno pri odvetniški pisarni, ki je slučajno družinsko povezana z eno od inženirskih firm, ki bo imela koristi od tega zakona in popolnoma slučajno zastopa tudi poslanca Desusa, ki bo od legalizacije črne gradnje po tem zakonu imel koristi. Nenavadno je tudi v tem zakonu pravijo Hojsov zakon, namreč Hojs je po profesiji inženir in še bolj nenavadno je, da je že davno odstopljeni minister za notranje zadeve na svojem Twitterju Levici, se pravi nam očital lobiranje, u hu hu. Minister Vizjak pa je na seji minoriziral vlogo te odvetniške pisarne, saj naj bi jih plačali le 6000 evrov, kar je čisto navadna laž, saj je iz pogodb, ki smo jih pridobili kot informacije javnega značaja popolnoma jasno, da je bila pogodba za delo, ki bi ga lahko in celo morali opraviti pravne službe MUP-a, bila vredna blizu 20 tisoč evrov našega davkoplačevalskega denarja in vse to se zdi več kot nenavadno oziroma bi se zdelo nenavadno, če ne bi že leto in pol opazovali, da santa te vlade na naravo, na prostor, na delavske pravice, na javno zdravstvo, na šolstvo, na državno premoženje, na EU sredstva in vse ostalo kjer lahko v korist kapitala in na škodo delovnih ljudi čim bolj deregulira, liberalizira in privatizira vse kar se deregulirati, liberalizirati in privatizirati da. In to čisto slučajno v korist posameznikov, ki so tako ali drugače povezani s to vladajočo koalicijo popolnoma brezsramno. Tako kot pri protikoronskih zakonih, v katerih se je čez noč sprejelo prenekatere podtaknjence, ki z zaustavitvijo in blaženjem posledic epidemije niso imeli čisto nobene veze, tako se tudi tu na 500 straneh izredno tehnične zakonodaje skriva marsikaj. V gradbenem zakonu nekatere v javnosti najbolj odmevne spornosti zakona sploh niso obrazložene, na primer uravnilovka med strokami pri vodenju projektov, na kar smo v Levici že opozorili. Kljub temu, da se vseh spornosti, ki so skrite v teh zakonih, verjetno sploh še niti ne zavedamo. Naj vas samo spomnim na sporni podtaknjenec v obliki amandmaja k 66. členu, kjer so na zadnje vrata znova želeli vpeljati privatizacijo vodnih virov. Kar 7 ure j trajal boj za umik tega amandmaja, minister pa je pri naslednji obravnavi rekel, da ta člen itak ni bil pomemben, zelo nenavadno ali ne. Na seji, ki je trajala 8 ur smo se kar 7 ur ukvarjali s tem popolnoma nepomembnim členom, (nadaljevanje) v eni uri pa smo potem sprejeli tehnične popravke kar k dvem zakonom. Predlog zakona je nevladnim organizacijam in civilni družbi praktično popolnoma onemogočil sodelovanje v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Minister je sicer obljubil, da bodo te sporne določbe z amandmaji črtane in da bodo nevladne organizacije ohranile možnost sodelovanja, ki jih imajo sedaj. To je sicer res bilo črtano, ni pa bil črtan sporni člen, ki nevladnim organizacijam nalaga plačilo tudi do tisoč evrov / znak za konec razprave/ visokih upravnih in sodnih taks, s čimer se jim bo na finančni osnovi prav tako onemogočilo sodelovanje v teh postopkih. Potem pa so tu še sporne legalizacije črnih gradenj, pisane očitno na točno določene posameznike, pa nižanje pravne varnosti za investitorje v primeru nakupa nelegalnih objektov in tako naprej. Vse, o čemer smo že govorili v prvi obravnavi. Skratka zakon po več mesecih obravnave v Državnem zboru ni bistveno boljši kot je bil v prvi obravnavi, kjer smo v Levici glasovali proti njegovemu sprejemu. Zakon je bil in še naprej ostaja seznam lobistov, ki so si zadnje leto in pol na MOP-u podajali kljuke. Zato bomo v Levici tudi v tretji obravnavi glasovali proti sprejetju tega zakona. Hvala za vašo pozornost. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 156. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, da ne. Zaključujem razpravo.

Končali smo torej z razpravo o amandmajih, o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, tj. pol ure po prekinjeni 3. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Mag. Franc Vindišar, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, imate besedo. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci. V Republiki Sloveniji primanjkuje zdravnikov, kar otežuje dostopnost do zdravstvenega varstva prebivalcev, še posebej pa je to izraženo v zaostrenih epidemioloških razmerah, ki smo jim trenutno priča. Razloge za sprejem novele zakona je mogoče strniti v naslednje sklope. Dolgotrajnost postopkov pridobivanja poklicnih kvalifikacij zaradi težavnosti izpolnjevanja pogoja znanja slovenskega jezika za tuje zdravnike. Pomanjkanje zdravnikov na številnih ravneh zdravstvene dejavnosti. Čakalne dobe, ki pogosto presegajo najdaljše dopustne. Širjenje dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi preko možnih novih pooblastil izvajalcem zdravstvene dejavnosti. In zagotavljanje in dvigovanje strokovnosti, kakovosti in varnosti izvajanja zdravniške službe. S predlaganimi spremembami dopolnjujemo dokazilo o znanju slovenskega jezika. Zaradi specifičnosti strokovne terminologije na področju zdravniške službe in zaradi lažjega dokazovanja pogojev glede dokazovanja znanja jezika s tem hitrejši zaposlitvi zdravnikov iz tujine se v zakonu kot dokazilo o znanju slovenskega jezika ob prijavi na strokovni izpit dodaja možnost predložitve potrdila zbornice. Potrdilo se izda na podlagi predhodno opravljenega izpita o znanju strokovnega slovenskega jezika za zdravnike, ki se opravi pri zbornici ob sodelovanju lingvistične stroke, pri čemer se prizna tudi obstoječe javno veljavne listine. Izdan je na podlagi uspešno opravljenega izpita na ravni odličnosti, ki ga bo kateri od kandidatov ali kandidatk predložil. Izpit pri zbornici je prilagojen potrebam dela, saj je poudarek na znanju strokovnega in ne slovenskega jezika na splošno. S predlaganimi spremembami se uvaja osnovna licenca zdravnika, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve v opravljanje zdravniške službe. Zdravnik z osnovno licenco bo lahko opravljal vse dejavnosti za katere je ustrezno usposobljenost pridobil v okviru izobraževanja in pripravništva, predvsem bo lahko opravljal dela na področju urgentne dejavnosti. Z novelo se uvaja tudi inštitut certifikata o posebnih znanjih zdravnikov. Na podlagi tega bo lahko zdravnik samostojno opravljal zdravniško službo na strokovnem področju za katerega je pridobil licenco z dodatnimi usposabljanji in izobraževanji pa bo imel možnost pridobiti certifikat o osvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju, s tem pa pravica tudi na tem področju samostojno opravljati zdravniško službo. Ker ga je pri določanju posebnih znanj na posameznem strokovnem področju za povsem strokovna vprašanja, novela predvideva, da bo vsebine posebnih znanj določalo slovensko zdravniško društvo v sodelovanju z medicinsko fakulteto, sprejela pa jih bo Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z Ministrstvom za zdravje. Certifikat bo vezan na veljavnost osnovne licence. S predlaganimi spremembami se zaradi zagotavljanja celovite skrbi glede izobraževanja in usposabljanja zdravnikov pri zdravniški zbornici, izvajanje strokovnih izpitov z Ministrstva za zdravje prenaša na zbornico. Zbornica na podlagi javnega pooblastila že sedaj spremlja in nadzoruje strokovni razvoj zdravnikov vse od začetka izobraževanja. Hvala lepa.

Odbor za zdravstvo je na svoji 67. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Zakon smo zaradi poslovniškega manevra stranke Levica obravnavali v dveh delih in ga včeraj tudi zaključili. Dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagatelja podal mag. Franc Vindišar, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, ki je predstavil nekako tri sklope poglavitnih rešitev. Prvega, takojšnja vključitev zdravnikov po opravljenem pripravništvu in na strokovnem izpitu v opravljanje zdravniške službe v mejah osnovne licence. Drugo. Poenostavitev vstopa tujih zdravnikov na trg dela in poenostavitev postopkov zaposlitve zdravnikov iz tujine. In tretji sklop. Povečati dostopnost do storitev, ki jih opravljajo zdravniki v okviru zdravniške službe in s tem zagotavljanje javnega zdravstva. Poglavitni razlogi za sprejem zakona so v pomanjkanju zdravnikov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, čakalne dobe, ki presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe. Sicer pa je bilo več že povedanega v njegovi predstavitvi. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje, ki ga je služba podala kjer so podali vse pripombe k posameznim členom od katerih so nekatere z amandmaji v celoti upoštevane, nekatere v manjšem delu, nekatere pripombe pa po njihovem mnenju ostajajo. Gre zlasti za rešitve, ki posegajo v sam koncept zakona. Gre za bistvene sistemske spremembe veljavne zakonske ureditve, problem je tako sama predlagana ureditev, njena pomanjkljivost, neusklajenost kot tudi izredno pomanjkljiva obrazložitev so še povedali. Mnenje komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo, invalide je predstavil mag. Peter Požun. Poudaril je, da je komisija predlog zakona obravnavala, zelo natančno in ga soglasno podprla. V razpravi so nekatere opozicijske stranke izpostavile po njihovo na neprimeren postopek obravnave zakona, izrazili so nestrinjanje s tem, da se koncentracija moči vrača na zdravniško zbornico, saj se je v preteklosti pristojnost zaradi ozkih interesov zdravnikov odvzemalo. se je možnost razpisa specializacij, ker je bilo več razpisnih kot pa je bilo podeljenih, kar so skrbno varovali, da ne bi preveč naraslo število specialistov. Glede znanja slovenskega jezika so opozorili, da po njihovem neprimerno preverjanje strokovnosti slovenskega izrazoslovja v medicini, ki ga bo preverjala zdravniška zbornica. Nasprotovali so določbi, ki predvideva, da se lahko specializacija izvaja tudi pri zasebnikih. **59. TRAK: (SC) – 14.50** (nadaljevanje) Nasprotnega mnenja so bili predstavniki koalicijskih strank, ki so poudarili, da so spremembe na področju strokovnega izpopolnjevanja zdravnikov nujno potrebne. V praksi namreč obstaja večje število strokovnih izobraževanj in usposobljen, ki kljub njihovi kakovosti in obširnosti s pravnega vidika ne pomenijo dodatne kompetence za zdravnika na podlagi katere bi lahko opravljal zdravstvene storitve, ki ne sodijo v meje njihove licence. V nadaljevanju so predstavili temeljne pomanjkljivosti trenutne zakonske ureditve, zdravniške službe, ki jih predlog zakona želi odpraviti. Pojasnilo so, da se bodo s predlogom zakona postavila osnovna licenca in posebna znanja z zdravnikom, čemur bo zagotovljena višja stopnja strokovnosti, varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave, kar je najpomembneje za paciente. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasovalo o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva dobi besedo gospa Mojca Žnidarič. Predstavila bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Novela Zakona o zdravniški službi prinaša nekaj novosti predvsem pa se z njo želi odpraviti problem pomanjkanja zdravnikov, ki je seveda v času korona krize postal še bolj očiten in marsikomu močno otežil dostop do zdravstvenega varstva. Novela prinaša tri bistvene novosti. Osnovno licenco, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni določnosti z namenom takojšnje vključitve v upravljanje zdravniške službe, certifikat o posebnih znanjih, na podlagi katerega bo lahko zdravnik specialist na določenem področju v svoje delo vključil tudi dodatno ekspertizo ter spremembe pri zahtevanju ustreznega znanja slovenskega jezika, ki bodo poenostavile pridobivanje zdravnikov iz tujine in sicer na način, d ase zahteva strokovna raven znanja slovenskega jezika, ki se bo opravljala pri Zdravniški zbornici. Z osnovno licenco in institutom posebnih znanj zdravnikov se zagotavlja cilj varstva pacientov in kakovosti zdravstvenega obravnave posameznikov. Prav tako se temu cilju sledi z dopolnitvijo dokazil o znanju slovenskega jezika za tuje zdravnike. Zdravniki bodo morali obvladati takšno stopnjo znanja strokovnega slovenskega jezika, ki jim bo omogočila nemoteno komunikacijo s pacienti in kolegi ter pisanje zahtevanih izvidov in zahtevanih poročil. Z novim certifikatom o posebnih znanjih pa se uvaja mehanizem priznavanja znanj in kompetenc pridobljenih izven postopka pridobitve licence, zaradi katerih je zdravnik povsem usposobljen samostojno izvajati zdravniško službo na odločenem področju, če tudi njegova licenca tega strokovnega področja ne pokriva. Na ta način se vzpostavlja učinkovit mehanizem priznavanja posebnih znanj zdravnikov, s čimer se bo zagotavljajo, da bodo zdravniško službo na vseh strokovnih področjih še naprej seveda izvajali zdravniki, ki so usposobljenost pridobili za izvajanje zdravniške službe na nekem področju v okviru svoje licence dodatno pa še zdravniki, ki so potrebno usposobljenost pridobili z dodatnim izobraževanjem, na katerem so pridobili posebna znanja. Ne pozabimo kateri so razlogi, da danes obravnavamo novelo Zakona o zdravniški službi. Na prvem mestu je to sigurno pomanjkanje zdravnikov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Posledično imamo tukaj čakalne dobe, ki presegajo najdaljše dopustne. Temu sledi dolgotrajnost postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij nenazadnje je pomembna tudi potreba po zagotavljanju in dvigu strokovnosti, kakovosti in varnosti izvajanja zdravniške službe. V Poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da so s predlagano novelo Zakon o zdravniški službi naslovljeni vsi navedeni izzivi, zato bomo predlog zakona podprli. Hvala.

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Pričujoča novela zakona o zdravniški službi naslavlja več ciljev. Pri tem je osnovni cilj zapolniti pomanjkanje zdravnikov. Sicer nekje tri glavni ukrepi, torej olajšati postopek prihoda in delo zdravnikov iz tujine. Namreč, predlagatelj s tem predlogom spreminja način pridobivanja dokazila o znanju slovenskega jezika. Zahteva na ravni znanja bo C1, komisija bo pa pri tem primarno upoštevala terminološko znanje kandidata. Prav tako predvideva spremembe pri vključevanju zdravnikov v delu. Zasleduje čimprejšnje vključevanje, kar naj bi se doseglo z novo licenco, ki jo lahko pridobi in začne delati. Lahko s to licenco dobi tudi druge za druga področja. Torej, strokovno licenco dobi. Izvajanje strokovnih izpitov pa bi prenesli na zdravniško zbornico. Prav tako predvideva spremembe za sekundarje. Zdravnik, ki še ni specializiran bi po opravljenem strokovnem izpitu prve tri mesece opravljal delo kot sekundar na področju družinske medicine oziroma urgentne medicine z namenom, da vsi pridobijo vpogled v ti dve še posebej deficitarnih področij. V SAB ocenjujemo, da so nekatere rešitve, ki jih predlaga vlada delno ustrezne, saj se zavedamo kritične situacije v zdravstvu, kljub temu pa kot smo že pri tej vladi navajeni, zakon ki ga znova sprejemamo od danes na jutri vsebuje spremembe, ki so nedomišljene in nedodelane in ki jih dejansko ne moremo podpreti. Ob tem ne vidimo prav nobene ne dejanske potrebe ne zakonske podlage, da se zakon sprejema tako hitro, brez ustrezne strokovne javne razprave in tudi razprave z dovoljšnjim časom v samih telesih tega parlamenta. Poglejmo si samo… Tudi nomotehnično ni v redu. Poglejmo si samo številne pripombe Zakonodajno-pravne službe naše. Poleg tega predlog zakona daje vse preveč pooblastil zdravniški zbornici, ki se je že izkazala kot neustrezna forma za načrtovanje, pridobivanje in razvoj zdravniškega kadra. Redno prevladajo ozki zasebni interesi in to ne gre. Vzbuja se vtis, da ravno te določbe, ki prinašajo pooblastila in denar zdravniški zbornici so tiste, ki so porinile ta zakon naprej tako na hitro, ker nekje jih denar že čaka. Prav tako ni ustrezna rešitev, da se specializacije z javnim denarjem opravljajo pri zasebnikih. Znova gre za izkoriščanje javnega denarja za financiranje privatnih dejavnosti. Zato smo z ostalimi opozicijskimi strankami vložili amandmaje s katerimi predlagamo, da se omenjene naloge zdravniške zbornice odpravijo in da to opravlja Ministrstvo za zdravje. Dejstvo je, da težave zaradi pomanjkanja zdravnikov niso nastale včeraj, ampak so plod večletnega tiščanja glave v pesek v upanju, da je to zgolj trenutna situacija, ki se bo nekako rešila. Da temu ni tako in da je situacija še kako resna pričajo akutne razmere, ki jih je razgalila in še poglobila kovidna kriza. Zato ob tem pozivam Ministrstvo za zdravje k čimprejšnjemu oblikovanju metodologije ocenjevanja in ugotavljanja trenutnih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih potreb po zdravnikih in pripravo realnih zdravniških standardov in normativov, ki bi temeljili na analiza analiza dejanskih in možnih obremenitev zdravnikov in tako prišli do enih temeljnih podlag za oblikovanje močne mreže javne zdravstvene službe, za katero se zavzemamo praktično vsi.

Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Veliko slišimo in beremo o stiskah državljank in državljanov, ki ne morejo izbrati svojega osebnega zdravnika, ker zdravnikov, ki bi sprejemali nove paciente, skorajda ni. V zaostrenih epidemioloških razmerah je ta težava postala še toliko bolj pereča. Brez osebnega zdravnika pogosto ostanejo tudi starejši ljudje, ki so imeli pred tem 20 ali 30 let oskrbo zagotovljeno na istem mestu. Starejši niso tako spretni pri iskanju novega osebnega zdravnika. Po navadi pa potrebujejo veliko zdravstvene oskrbe, za nameček pa so še slabše mobilni in si posledično težko izberejo zdravnika, ki je oddaljen od njihovega bivališča. Ko prebijemo prvo linijo, če malo karikiram, in odpravimo pregled pri osebnem zdravniku, se v primeru napotitve k specialistu srečamo še s čakalnimi dobami, ki večkrat presegajo najdaljše dopustne. Kljub vsem težavam pa se v zdravstvu še vedno srečujemo s požrtvovalnim kadrom, ki kljub težkim pogojem dela ohranja srčnost in dobro voljo. Da bi stanje vsaj nekoliko izboljšali, imamo danes na naših klopeh novelo Zakona o zdravniški službi, ki prinaša nekatere rešitve, ki bodo pripomogle k boljšemu delovanju in dostopnosti zdravstvenega sistema predvsem na primarni ravni, hkrati pa se bo zagotavljala višja stopnja strokovnosti, varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave pacientov. Predlog zakona predvideva takojšnjo vključitev zdravnikov po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu v opravljanje zdravniške službe v mejah osnovne licence. Spreminja in dopolnjuje dokazilo o znanju slovenskega jezika in uvaja institut certifikata o posebnih znanjih zdravnikov, s katerim se bo v slovenskem pravnem redu zagotovil mehanizem priznavanja znanj in kompetenc, pridobljenih izven postopka pridobitve licence, zaradi katerih je zdravnik povsem usposobljen samostojno izvajati zdravniško službo na določenem področju, četudi njegova licenca tega strokovnega področja ne pokriva. Nadalje predlog zakona prinaša tudi poenostavitev vstopa tujih zdravnikov na trg dela. Zavedamo se, da je problematika dostopnosti zdravstvenega sistema kompleksna in da so današnje rešitve le delne narave. Če kaj lahko naredimo takoj, je to odprava birokratskih ovir in racionalizacija postopkov. S tem seveda naloga zakonodajalca ni končana. Še naprej bo potrebno proaktivno delovanje v iskanju novih rešitev za boljši in dostopnejši sistem javnega zdravstva. V Poslanski skupini DESUS bomo predlog novele Zakona o zdravniški službi podprli. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Gospa Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Skoraj 2 leti trajajoča epidemija koronavirusa, pa čeprav ta v zadnjem obdobju sploh ni razglašena, je dodobra razgalila vse razpoke obstoječega javnozdravstvenega sistema, ki sicer diha na škrge, a se kljub temu vsak dan znova požrtvovalno bori za zdravje in življenja državljank in državljanov.

ki širijo nevarno šarlatanstvo sredi hude javne zdravstvene situacije. Da, govorim o skoraj samooklicani iniciativi slovenskih zdravnikov in njihovem neetičnem ravnanju, za katerega je prav, da odgovarjajo pred pristojnimi organi. Epidemija je torej pokazala na eno temeljnih težav našega zdravstvenega sistema, to je izrazit kadrovski deficit in pomanjkanje ne le zdravniškega kadra, temveč tudi vse ostalega zdravstvenega osebja in današnja novela naslavlja ta problem, zato ji je veljalo nameniti natančno proučitev in objektivno politično oceno njene ustreznosti. povezavi s problematiko pomanjkanja kadrov bi veljalo primarno sicer zagotoviti predvsem ustrezne razmere za delo v zdravstvenem sistemu, ne zgolj za zdravnike, pač pa za ves kadre. Zelo verjetno tudi ne bo zadoščala zgolj ureditev praznih razmerij. Ne glede na to, pa je cilj tokratnih sprememb in dopolnitev takojšnja vključitev zdravnikov v opravljanje zdravniške službe. Vemo, kakšno je stanje na področju družinske in urgentne medicine. Samo na področju družinske, nam v tem trenutku manjka 200 zdravnikov. Zato v Poslanski skupini Nepovezanih poslancev predlagane rešitve pozdravljamo. V zadnjih letih se je ugotovilo, da zahtevana raven znanja slovenskega jezika in vseh s tem povezanih procesov ne omogoča zapolnitev te kadrovske vrzeli. Seveda govorim predvsem o znanju in obvladovanju jezika na strokovni ravni, ob hkratnem preciznem zagotavljanju načela varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Res je, da je Zdravniška zbornica v preteklosti imela preveliko koncentracijo moči in da je bilo smiselno in potrebno, da se ji je odvzelo določena pooblastila, predvsem seveda govorim o podeljevanju specializacij. To nenazadnje izhaja tudi iz poročila Računskega sodišča. A ne glede na to, v Poslanski skupini Nepovezanih poslancev in poslanke ocenjujemo, da se zbornici v primeru prenosa izvajanja strokovnih izpitov na področju znanja slovenskega jezika, ne podeljujejo prevelika pooblastila oziroma, da takšna rešitev ne more v temelju ogroziti načela varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Nepovezani poslanci in poslanka razumemo intenco predlaganih rešitev in jim na današnjem glasovanju ne bomo nasprotovali, kljub temu, da menimo, da bi morali zakon obravnavati po rednem postopku. Zdravniška stroka pogosto opozarja na kronično pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni, epidemija pa je to dostopnost, za ljudi seveda, dodatno poslabšala v tem času imajo zdravstveni delavci še številne dodatne zadolžitve ob manjšem številu osebja, kar povečuje možnost napak in močno obremenjuje zdravstvene delavce. Zato ni prav, da jih pustimo na cedilu. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jani Ivanuša. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Še enkrat lep dober dan vsem skupaj prisotnim v dvorani, še posebej vam, spoštovana podpredsednica Državnega zbora in seveda predstavnikom Vlade! Rešitve, ki se sprejemajo na hitro, običajno niso dobre. Trenutna zdravstvena situacija v državi je še dodatno pokazala, kje v zdravstvenem sistemu so težave. Dejstvo, da se sistemska težava, kot je nadomestitev manka zdravnikov ne more rešiti čez noč. Predlagatelj želi odpreti vrata v slovensko zdravstvo tujim zdravnikom na način, da bi se znanje slovenskega jezika preverjalo kar na Zdravniški zbornici. Predlagatelj utemeljuje, da bo izpit pri zbornici upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika. A vrana vrani ne izkljuje oči in je težko slepo verjeti, da ob znanje odtehtalo. Težko je pozabiti na zgodbe, ki jih dnevno poslušamo po terenu, na terenu, da zdravniki ne govorijo slovensko in da jih marsikdo ne razume, ko razlagajo diagnoze. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke menimo, da zdravnik mora poznati slovenski jezik, predvsem v komunikaciji z pacientom.

Niti ne pomislim, ne upam kolikokrat je bil nekdo zaradi tega zdravljen proti lastni volji. Razumem, da imamo pomanjkanje zdravnikov, kar je posledica leta in leta zanemarjanja na tem področju, vendar je treba, da so vsaj zdravniki s katerimi se pacient posredno sreča, ko potrebuje zdravstveno storitev, na primer pediatri, zobozdravniki, ginekologi, zdravniki na urgenci, vešči preprostega slovenskega jezika. Za visoko izobraženega kirurga s katerim pacient ne pride v stik, je manj pomembno, da zna dobro slovenski jezik. Takšen strokovnjak bo z zdravniško ekipo komuniciral in to v naprej dogovorjenem jeziku. V trenutku, ko pride pacient v stik z zdravnikom, pa slednji mora znati preprosti slovenski jezik. Kar pogosto iz terena dobivamo informacije, da zdravnik sestri narekuje diagnozo v latinščini, pacient pa sedi v ambulanti in sploh ne razume kako resna je situacija, še manj kaj se z njim dogaja. Strokovni jezik naj bo jezik komunikacije med stroko in zdravniki, naj stopi na realna tla pri komuniciranju. Vsak pacient si zasluži, da poteka celotna obravnava v slovenskem jeziku. Kot predstavniki SNS še dodajamo k preprostem ljudem jeziku, da bodo ljudje razumeli postavljeni diagnozo. Rešitev pomanjkanja zdravnika ne vidimo v rahljanju pogojev za znanje slovenskega jezika, temveč v spremembi izobraževalnega sistema same poti od študija do prakse in temu ustreznemu plačilu seveda. Vpis na medicinske fakultete je od nekaj veljal kot nekaj prestižnega. Nekaj nemogočega in običajno je za vpis zahtevanih najvišje število točk. Po tej logiki bi potem dobili najboljše dijake, ki bi postali najboljši študentje in kasneje zdravniki, kar pa je seveda daleč še od resnice. Število vpisnih mest je v zadnjem času res se povečalo, ampak to pomeni, da bomo dobili nove zdravnike šele čez deset let. Smiselno bi bilo trenutne študente višjih letnikov medicine navdušiti nad tem, da bodo ostali v Sloveniji, ne da dnevno poslušajo neverjetne zgodbe starejših kolegov. Marsikaj je treba spremeniti, mogoče tudi uvesti sprejemne izpite za medicino. Žalostno pa je, da smo se morali znajti v epidemiji, da bomo končno uredili težave, ki se že leta in leta vlečejo kot jara kača, leta in leta, desetletja in desetletja. Hvala Hvala tudi vam. Naslednja je na vrsti gospa Nada Brinovšek, predstavila bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. **NADA Lep dober dan vsem tukaj v dvorani! No, pa lep dober dan tudi tistim, ki spremljajo tole sejo Državnega zbora v svojih pisarnah! Poglejte, dejstvo je, da v Sloveniji že nekaj let iz različnih razlogov beležimo upad števila zdravnikov, kar pa seveda otežuje dostopnost do zdravstvenega varstva naših prebivalcev. Zato predlagatelj torej Ministrstvo za zdravje s predloženo zakonsko novelo želi omogočiti kot prvič, takojšnjo vključitev zdravnikov po opravljenem pripravništvu in pa strokovnemu izpitu v opravljanje zdravniške službe. Zato se uvaja nov inštitut osnovne licence zdravnikov. Kot drugič. Predlaga se sprememba oziroma dopolnitev postopkov za zaposlitev zdravnikov iz tujine glede znanja njihovega oziroma našega slovenskega jezika. Poudarek je na poznavanju zdravniške, strokovne terminologije. In kot tretjič, se uvaja nov inštitut tako imenovani certifikat o posebnih znanjih. Osnovna licenca bo po tej noveli omogočala zdravniku, da po opravljenem strokovnem izpitu začne opravljati zdravniško službo v omejenem obsegu. Opravljal bo lahko vse dejavnosti za katere je ustrezno znanje seveda pridobil v okviru izobraževanja in pa pripravništva, to so znanja in pa veščine s področja urgentne medicine kot je na primer urgentna ambulanta oziroma delo v urgentnih ambulantah itn. Zdravniki z osnovno licenco bodo lahko opravljali delo na področju urgentne dejavnosti in s tem tudi bistveno pripomogli k reševanju pomanjkanja kadra na tem področju. Predlagatelj spremembo predlaga tudi ureditev področja znanja slovenskega jezika za tuje zdravnike kot pogoj za opravljanje zdravniške službe. Novela tega zakona predlaga, da se znanje slovenskega jezika dokazuje s potrdilom zdravniške zbornice, pri kateri zdravnik opravi izpit o znanju strokovnega slovenskega jezika. Izpit bo upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika, kar je pa tudi ključno za njegovo razumevanje in sodelovanje. Hkrati pa omogoča tudi hitrejši vstop zdravnikov v opravljanje zdravniške službe. Sam program preverjanja znanja slovenskega strokovnega jezika bo pripravila zdravniška zbornica v sodelovanju s pristojno javno visokošolsko ustanovo. Vsebino in pa sam potek preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike in pa obliko potrdila, pa bo določila Zdravniška zbornica seveda v soglasju z ministrom za zdravje. Novela zakona uveljavlja tudi nov inštitut tako imenovani certifikat o posebnih znanjih. Zdravnik z licenco bo lahko z dodatnimi usposabljanji in pa izobraževanji pridobil certifikat o osvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju, s tem pa tudi pravico do samostojnega opravljanja zdravniške službe. Z novelo zakona se kočno predlaga tudi da se opravljanje strokovnega izpita prenese iz Ministrstva za zdravje na Zdravniško zbornico, kar je seveda smiselno, saj zbornica ves čas zdravnikove kariere spremlja in pa nadzoruje njihov strokovni razvoj, je aktivno vključena v zagotavljanje ustreznega podiplomskega usposabljanja in pa tudi izobraževanje v okviru podeljevanja in podaljševanja licenc, vključena pa je tudi v organizacijo izobraževanj, na podlagi katerih zdravniki pridobijo ali pa ohranijo znanja, ki jim omogočijo podaljšanje same licence. V Slovenski demokratski stranki smo tako prepričani, da gredo navedene spremembe Zakona o zdravniški službi v pozitivno smer razreševanja problematike, pomankanje kadrov

Spoštovane in spoštovani, dober dan! Zakon o zdravniški službi je po našem mnenju vložen prepozno. S pomanjkanjem zdravnikov se v naši državi soočamo že dolga leta. Samo z epidemijo koronavirusa, ki je to problematiko še dodatno razgalila, pa se spopadamo že eno leto in 9 mesecev. Poleg tega zakon ne preprečuje težko popravljivih posledic za delovanje države kot to trdijo predlagatelji. Zato po našem mnenju sprejem takšnega zakona po nujnem postopku ni primeren. Še več, gre za sistemsko spremembo nas področju samostojnega opravljanja zdravniške službe, kljub temu pa v pripravo zakona javnost ni bila vključena. Predlog zakona med drugim predvideva opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika, ki bi se opravljal na zdravniški zbornici na katerem naj bi se preverjalo predvsem znanje strokovnega jezika. S tem gre dejansko za nižanje ravni znanja slovenskega jezika. Če se bo na izpitu preverjalo predvsem poznavanje strokovne terminologije, to ne zagotavlja zadostne stopnje sporazumevanja zdravnika s pacientom. Pacient potrebuje laično razlago diagnoze, zdravljenja in podobno. Poznavanje le strokovne terminologije bi to sporazumevanje lahko še k večjemu otežilo, nevarnost je tudi, da se bo na izpitih popuščalo zdravnikom, ki jih bolj potrebujemo. Po našem mnenju se z določbami glede znanja jezika zagotovo ne bo povečala dostopnost do zdravstvenih storitev. Pri tem se nam zastavlja tudi vprašanje zakaj se pri preverjanju znanja slovenščine popušča le zdravnikom ne pa tudi ostalim zdravstvenim delavcem, na primer medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, ki jih prav tako primanjkuje bodo imeli težje pogoje zaposlovanja kot zdravniki. Ne moremo pa niti mimo dileme ali je zbornica resnično usposobljena za preverjanje znanja ali gre le za podeljevanje dodatnih pooblastil zbornici.

Nadalje, se s predlogom zakona določa, da se bodo strokovni izpiti opravljali na Zdravniški zbornici in ne več na Ministrstvu za zdravje. Po našem mnenju je trenutna ureditev ustrezna, zato predlagamo črtanje te določbe. Spomnimo, da so se v preteklosti strokovni izpiti že opravljali na zbornici, vendar so ji bila ta pooblastila odvzeta z razlogom. Za konec velja spomniti še na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Zastavljajo se vprašanje notranje skladnosti zakona, razmerja do veljavne ureditve koncepta samostojnega upravljanja zdravniške službe na podlagi specializacije in na to vezane licence. Vprašanje doseganja višje stopnje strokovnosti, varnosti in kakovosti, zdravstvene obravnave pacientov. Ni vključene vsebine programa preverjanja ustreznega znanja slovenščine oziroma merila, ki naj bi se pri tem programu upošteval v smislu zagotovitve ustreznega znanja slovenskega jezika, ki zagotavlja uresničevanje pravice pacienta do sporazumevanja v slovenskem jeziku in tako dalje. Nekatere pripombe so bil sicer upoštevane z amandmaji, vendar zakon po našem mnenju kljub temu ni ustrezen. V LMŠ predloga zakona ne bomo podprli. Problematiko o pomanjkanju zdravnikov je sicer potrebno nasloviti, vendar ne na takšen način. Spremembe morajo biti premišljene in sprejete v dialogu s stroko. Hvala. Hvala lepa. Dr. Franc Trček bo predstavil stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav še enkrat. Seveda se v globalnem obsegu dogaja tekmovanje ne le za zdravnike in zdravnice, ampak za vse zdravstvene delavce in delavke. Praviloma bolj razvite države nekako poberejo tisti, ki jih izobrazijo razvojno manj razvite države, ki imajo že tako ali tako razvojni primanjkljaj njihovih zdravstvenih sistemov. Seveda je potreben razmislek na kakšen način bomo v Sloveniji z ustrezno emigrantsko politiko uvažali ta zadevni kader in omogočili, da si tukaj ustvarijo kot bi rekla desnica družine, domove in ostanejo med nami seveda je potreben razmislek kako bo naš to zadevno izobraženi kader ne le zdravnic in zdravniki v večji meri ostajajo v Sloveniji in tukaj naprej gradil svojo kariero in ambicije ne pa, da jih bomo v največji meri izobraževali zlasti nemško govoreče države. Ali ta zadevica, ki formalno nosi ime zakon odgovarja na ta vprašanja? Ne. V bistvu hoče neke večje sistemske izzive na brzino pretelovaditi nazaj na stanovsko organizacijo zdravnic in zdravnikov, kjer je članstvo obvezno na mesto, da bi se s politiko slovenskega zdravstva ne le slovenskega javnega zdravstva primarno ukvarjalo resorno Ministrstvo za zdravje. Ali je neka stanovska organizacija z vsem dolžnim spoštovanjem do nje in kot vsaka resna profesija seveda mora razvijati tudi strokovni jezik, strokovno slovenščino tisti ustrezen organ, ki naj bi preverjal znanje slovenščine? Socialni demokrati menimo, da ne. Ali je ustrezno iti v privatizacijo specializacij, kar pomeni, da bodo mladi zdravniki in zdravnici, specializanti v kot bi rekli v kakšni drugi mogoče kolegi na levici o tem internem razrednem boju še bolj v prekarni situaciji? Ne

Onkraj vsega tega očitno ta vlada ni sposobna več spisati nekega zakonodajnega predloga, ki ga upravičeno ne bi povozila naša zakonodajno-pravna službe. Tudi nekako, ko je tukaj prisotni državni sekretar gospod Vindišar poskušal v nekih ustnih razlagah obraložiti čemu vse to, kar dejansko ni bilo zapisano, se je porodil še nek dodatni dvom, veste. Če mi hočemo mlade ljudi, ambiciozne, ki študijrajo medicino prej, če se izrazim v ljudskem jeziku, spraviti v proizvodnjo bomo morali tudi vsaj delno na glavo obrniti ta študij medicine in jih tudi prej in bolj intenzivni obliki pripustiti tako v kliniko kot jih tudi podučiti o tistem, kar spada v tisti del, ki mu običajno rečemo nega. Šele potem seveda in jih seveda tudi ustrezno mentorirati, jih seveda tudi ustrezno pozavarovati, če se bodo dogajale napake. Vse to bi bili neki minimalni pogoji, ki bi jih moral vsebovati tak zakon. Ker jih ne vsebuje, ker tudi ne obrazloži čemu se vse skupaj dodaja, šepet gre takole: vlada je nekih 150 jurjev obljubila zbornici, pa mora nekaj napajati, da se to pokrije. Socialni demokrati takih kupčij seveda ne moremo podpreti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Miha Kordiš bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Novela zakona o zdravniški službi, ki jo je pripravila vlada, sama zase pravi, pravi, da odgovarja vsaj deloma na vprašanje kadrovskega pomanjkanja v slovenskem zdravstvenemu sistemu, natančneje naj bi s to novelo v obtok hitreje prišli nove dodatne zdravniške zdravniške kapacitete in dodatni kadri, olajšalo naj bi se tudi pritakanje zdravstvenega kadra iz tujine. Žal je situacija drugačna, kot pravi zakon, ki ga imamo danes na mizi in je v resnici ne rešuje. Prej ga lahko opredelimo kot tipičen lobističen zakon, le da se tokrat ne pogovarjamo o kapitalu, ki želi betonirati rečne bregove ali o kapitalu, ki se želi polastiti dobave z zdravili za celotno Slovenijo, pač pa se pogovarjamo o zdravniško zavarovalniškem lobiju. tisti del zdravništva, ki je že sedaj zelo privilegiran znotraj našega zdravstvenega sistema v celoti, ki obvladuje vrhove bolnišnic, ki prejema tudi po več deset tisoč raznoraznih dodatkov, kot se je to zgodilo v epidemiji Covid-19 in ki tudi sicer kotira me najbolje plačanimi javni uslužbenci. Ena izmed organizacij, ki se jo je žal v preteklosti ta zdravniško zavarovalniško lobij polastil je tudi zdravniška zbornica. Zdravniška zbornica naj bi delovala kot strokovne organ vsah zdravnikov, ki jih v tej državi imamo, pa se žal bolj kot s strokovnimi zadevami vse prepogosto ukvarja ukvarja z interesnimi lobističnimi zadevami, ki naj zagotovijo dodatne privilegije zdravniškemu cehu, torej znova poudarjam, niti približno ne govorimo o vseh zdravnikih in zdravnicah, ki jih imamo v tej državi, marveč zgolj o tistih nekaj odstotkih najbolj privilegiranih, tudi zdravnikih dvoživkah, ki dopoldan delajo v javnih bolnišnicah od koder preusmerjajo paciente na svoje zasebne prakse, podaljšujejo namerno čakanle dobe samo zato, da na taistih pacientih lahko še dodatno zaslužimo. Kako konkretno gre torej aktualna novela zakona o zdravniški službi na roke zdravniško zavarovalniškem lobiju? Začnimo pri točki, ki je bila jedro razprav in predstavitev stališč do tega trenutka. To je področje urejanje znanja slovenskega jezika, ker se bo potrdilo o znanju po novem preneslo na zdravniško zbornico, ki ga bo lahko izdajala. Kaj le kaj bi lahko šlo narobe, če zdravniški zbornici podelimo dodatna pooblastila? To smo lahko v preteklosti že videli.

znotraj zdravstvenega sistema tako, da so specializacije razpisovali na način, da se nikoli ni pojavil kakšen poseben kadrovski pritisk mladih zdravnikov na posamezne področje specializacije in si tako zagotovili monopolen položaj znotraj zdravstvenega sistema, položaj moči v luči kadrovskega pomanjkanja, ki so ga sami ustvarili za to, da so z njim izsiljevali državo za privatizacijo javnega zdravstva, za še več privilegijev in za še več dodatne moči. Podobno se položaj zdravniške zbornice krepi tudi z izvajalcem strokovnega izpita, ki se prinaša iz Ministrstva za zdravje na zdravniško zbornico. Kar me pripelje do druge problematične točke aktualnega zakona, to je osnovna licenca. V osnovi pravzaprav sploh ne vemo kaj točno naj bi ta osnovna licenca bila, vemo le, da naj bi jo prejel zdravnik ob zaključku svojega šolanja zato, da se lahko čim prej vključi v aktivno delo znotraj zdravstvenega sistema, ampak glede na podani kontekst, glede na dejstvo, Vlada Janeza Janše dela z zdravniško zavarovalniškim lobijem z roko v roki, se v levici ne moremo izogniti občutka, da gre za obvod okoli nekaj let nazaj sprejetih zakonskih določb, ki pravijo, da mora vsak zdravnik po zaključku šolanja toliko in toliko let svojega dela opraviti znotraj javne mreže, za osnovno licenco ta pogoj leti skozi vrata. In še za zaključek. 7. člen novele pravi, da se nabor izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki lahko pridobijo pooblastila ministra za izvajanje pripravništva sekundarjata in specializacije še dodatno širi na na zasebnike in znova smo lahko priča kako se skozi zakonodajo krepi položaj zasebnega zdravstva na račun javnega zdravstva. Kako se krepi položaj dobička in biznisa namesto zdravja kot pravico vseh državljank in državljanov. Hvala lepa. Kot zadnje stališče Poslanske skupine NSi, bo predstavila poslanka Iva Dimic. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Zakon o zdravniški službi prinaša spremembe za hitrejše vključevanje mladih zdravnikov in zdravnikov iz tujine v slovenski zdravstveni sistem. Novela tako predvideva tudi nov institut osnovne licence s katero se lahko mladi zdravniki takoj vključijo v opravljanje zdravniške službe. V okviru osnovne licence lahko samostojno opravljajo vse dejavnosti za katere so se ustrezno usposobili v okviru izobraževanja na medicinski fakulteti in pripravništva za poklic zdravnika. Dejstvo je, da nam v Sloveniji primanjkuje zdravnikov. Današnji predlog zakona zato potrebujemo, da bomo dvignili kakovost osnovne zdravstvene oskrbe za naše državljane. Dostop do zdravstva ne sme biti samo črka na papirju, ampak je treba to pravico tudi dejansko zagotoviti. Če omenim ali pa, ob obravnavi Zakona o zdravniški službi iz leta 2017, je bilo takrat povedano, da je bilo do julija 2017 s strani zdravniške zbornice izdanih 130 potrdil o dobrem imenu. V letu 2016 je bilo teh potrdil 260. V letošnjem letu se je teh potrdil do sedaj izdalo 100. To potrdilo potrebujejo zdravniki, ki odhajajo iz Slovenije in očitno je, da se je število teh odhodov v zadnjem času zmanjšalo, verjetno zaradi ukrepov in modernizacije slovenskega zdravstva v času te Vlade pa tudi zaradi same epidemije COVID-19. Naša prizadevanja morajo biti jasna in zasledovati cilj, da se število izdanih potrdil o dobrem imenu še bolj zmanjša, k čemer bo pripomogel tudi ta zakon. V Novi Sloveniji menimo, da moramo vsi strmeti k temu, da če zdravnike v Sloveniji izobrazimo, si moramo potem tudi prizadevati, da jih obdržimo, tukaj, doma, v naših zdravstvenih ustanovah. Dati pa jim moramo možnost napredovanja, jih čim prej vključiti v delo

vpijati nove izkušnje, nova znanja, nič jim ni težko povsod želijo biti tako rekoč zraven in so izzivi njihova strast, zato moramo to izkoristiti in jim dati možnost, da se bodo še z večjo željo in zanimanjem odločali za delo v ambulantah ter opravljali delo, za katero so se odločili in pogosto pravijo, da je to njihovo poslanstvo. Vsi jih potrebujemo te zdravnike potrebujejo bolniki, zdravstveni sistem in sleherni med nami. Zdravnikom in doktorjem dentalne medicine, ki že imajo licenco predlog zakona omogoča, da pridobijo tudi certifikat za posebna znanja z drugih povezanih področij. Veljavnost certifikata je vezana za zdravnikov licenco, zato mora zdravnik skrbeti za redno ohranjanje svoje temeljne licence, če želi v veljavi ohranjati ohranjati tudi posebna znanja. Institut posebnih znanj je pomemben predvsem, zato ker za nekatera znanja na primer s področja paliative ni mogoče določiti področje, katere specializacije spadajo. Do sedaj se je to reševalo s krajšimi tečaji in izobraževanji ne pa s celovitim usposabljanjem. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati podpiramo zakonsko rešitev, da se omogoči pridobivanje certifikatov za posebna znanja, ki jih zdravniki pridobijo pridobijo tekom svojega dela. O paliativni oskrbi govorimo že vsaj 10 let, da ni urejena tako kot bi bilo potrebno. Ta zakon bo način kako priti do te rešitve pa tudi znanja iz gerontologije in zato, kot prej vsi potrebovali je prav, da se tudi to podpre. Z namenom hitrejšega zaposlovanja zdravnikov iz tujine predlog zakona uvaja opravljane izpitov o znanju strokovnega slovenskega jezika za zdravnike pri Zdravniški zbornici Sloveniji. Program preverjanja znanja bo pripravila Zbornica v sodelovanju z javno visokošolsko izobraževalno ustanovo, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuji jezik. Poslanci Nove Slovenije bomo predlog zakona podprli. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Amandma Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB k 2. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 11. členu,

K razpravi se je prijavil za enkrat mag. Dejan Židan. Izvolite. **MAG. DEJAN ŽIDAN (PS SD):** Hvala, podpredsednica, za besedo. Poslanke, poslanci, državni sekretar s sodelavcem vsi lepo pozdravljeni! Jaz bi si želel, da bi bila vsak druga beseda pravica pacienta. Pacient ne sme biti brez zdravnika. Ne sme se zgoditi, da 74 letno gospo se ji pošlje obvestilo vaš zdravnik je odšel v pokoj ostali ste brez zdravnika. To se pač ne sme zgoditi v državi, kjer je v zadnjih 15 letih se je število zdravnikov v javni državnih bolnišnicah povečalo skoraj za 50 odstotkov iz 2tisoč 700 na 4 tisoč 100, ker se je število medicinskih sester različnih stopenj izobrazbe povečalo iz 8 tisoč 100 na 11 tisoč in nekaj in kjer se je na žalost najmanj število družinskih zdravnikov povečalo po podatkih vašega ministra za 13 odstotkov. To se ne sme zgoditi v državi, kjer smo uvedli referenčne ambulante, ki bi naj razbremenile zdravnike, zato ker se nekatere stvari tam morajo narediti. To se ne sme zgoditi v državi, kjer se je uvedel tudi recept tako, da recimo so nekateri kronični pacienti imajo recept, ki velja leto dni pa se je dogodilo. Jaz si res želim, ko se pogovarjamo o vseh pravicah novih standardih, novih investicijah mimogrede ravno danes sem postavil ne jutri bom postavil poslansko vprašanje kako je možno, da se CT v različnih bolnišnicah koristijo v razmerju 1:6

Potem sledi vse ostalo. In organizacija je tista, kjer smo vsi skupaj, je potrebno priznati, klecnili v zadnjih 30-ih letih. 30-ih letih. In če želimo stvari izboljšati zaradi pacientov, za paciente, zato ker pacient je na prvem mestu, pacient je kralj, bo treba največ narediti na organizaciji. Konkretni zakon, ki je pred nami, v meni budi mešane občutke. Razumem dober namen, da se pač poveča število operativnih zdravnikov zato, ker lahko pričnejo delati prej in lahko delajo tudi nekaj dalj časa. To razumem. Drugič, ne razumem, da si niste vzeli kakšen dan več časa, da bi kljub vsemu napisali zakon, ki je nomotehnično in pravno konsistenten. Ko poslušamo mnenje Zakonodajno-pravne službe, kaj vse je narobe, pa ne gredo v vsebino, gredo v pravno ureditev tega, kar želite urediti, to enostavno, to sem že včeraj povedal, da zakon, ki ima v resnici štiri in pol strani členov, ima 6 strani pripomb Zakonodajno-pravne službe. Nekatere boste in ste skušali rešiti z amandmaji, žal pa ne vse. Sami Socialni demokrati smo skupaj s koalicijskimi partnerji vložili dva amandmaja. En amandma pač govori o tem, da enostavno ni nobene racionalne logike, da se zdravniški zbornici pooblastila večajo. Kljub vsemu gre za organizacijo, ki deluje na cehovski način, mi pa želimo, da imajo roko nad zdravstvom tisti, ki bo ves čas trdil: pacient je na prvem mest, nobenega bolnika ne bomo pustili na cedilu. In kot drugo, tisto, kar pač, jaz vem, da je to obrobno, saj v resnici specializacije se ne morejo opravljati v koncesijskih ambulantah, specializacije se lahko opravljajo v 27-ih državnih bolnišnicah. In ne vem, zakaj pač dražite tiste nas, ki verjamemo v javno zdravstvo, ki se izvaja pa tudi v javnih zdravstvenih ustanovah, s tem, da omogočate tistim, ki tega tako in tako ne morejo izvajati, da opravljajo se tudi pri njih specializacija in se s tem preliva denar iz javnih blagajn tja, kamor, mislim, mi pač želimo, da ta denar pride v državne bolnišnice, da ga koristno uporabijo. Jaz si želim, da bi ta dva naša amandmaja sprejeli. Zakon, kakor sem povedal, mi je žal. Ob tem, da napoveduje nekaj več delovnih ur, ki jih bodo imeli na razpolago pacienti, da je napisan, pa oprostite na malo narečni besedi, šlampasto. Vzemite si čas, posvetujte se s pravniki in pridite kdaj v ta parlament tudi z zakoni, ki so nomotehnično kolikor toliko primerni. Pa tudi v bistvu jaz ne bom glasoval proti tem zakonu, to kar sedaj povem, zato, ker imam občutek, da bodo pacienti, meni je pacient najbolj pomemben, dobili nekaj več ur na razpolago pri zdravnikih, ker bo nekaj več zdravnikov dosegljivih. Želim si, da bi naša dva amandmaja sprejeli. Če boste to naredili, jaz sem pripravljen celo glasovati za ta zakon. Čeprav bom še vedno vedel, da je šlampast, ampak kljub vsemu pacientom nekaj prinaša. Če pa ne boste, pa se bom vzdržal. Hvala.

Res je, nezaslišano je, da državljanke in državljani ne morejo priti do osebnega zdravnika. Nezaslišano je, da nekateri na to opozarjate šele danes, kajti to se ne dogaja od danes, to je že kar nekaj časa. In na eni strani so na to problematiko opozarjali državljanke in državljani, ki seveda ne pridejo do zdravnika, in na drugi strani tudi sam zdravstveni sistem, ki tega ne zmore. Pač določeno število pacientov ima lahko osebni zdravnik, več kot toliko jih ne more imeti. Tudi zdravniki so samo ljudje in pač lahko delajo v okviru svojih zmožnosti. Zdaj, ta vlada se seveda tega problema več kot zaveda, zato je tudi naredila nekatere ukrepe že z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva, kjer posebej izpostavlja 24. člen, namenjen t. i. družinskim zdravnikom, da bi se vendarle odločali za to specializacijo. Namreč ni problem razpisati specializacijo, problem je, da se mladi

bom rekla, tereja res veliko od ljudi in v bistvu imajo potem nekatere pomisleke za tovrstno specializacijo.

2. člen govori o tem, da se naj neke pristojnosti ne bi prenesele na tako imenovano zdravniško zbornico. Še več, zame je nesprejemljivo, to povem naglas, da so se posamezne stranke podpisale pod amandma, kjer v obrazložitvi piše: Zdravniška zbornica je tekom let večkrat postala ovira učinkovitejšemu upravljanju zdravstvenega sistema. Jaz seveda pač menim, da temu vendarlen ni tako. Verjamem, da ima zdravniška zborica do določenih problemov pač drugačne poglede, pa vendar gre tukaj za zbornico, ki združuje ljudi, zdravnike, ki so zavezani tudi nekim etičnim standardom in se mi zdijo pač taki zapisi pretirani in prav nič v ponos trenutnemu stanju, ko vemo kakšno je na področju zdravstva. Treba je povedati nekaj drugega. Jaz verjamem, da pač je prav, da se nekatere stvari prenesejo na zdravniško zbornico zato, ker ima ta ogrom no znanja, ima ogromno izkušenj. Njihova stališča pa temeljijo ravno na tistem, kar je prej kolega Kordiš izpostavil kot problem, temeljijo na ohranjanju javnega zdravstva. In ker temeljijo na ohranjanju javnega zdravstva je pač pomembno, da to vendarle povemo ko nekdo govori, da se bo pač privilegiralo neke zasebnike. Da pa nekdo ne bi smel opraviti pripravništva pri nekem privatnem zdravniku, če pač povzamem še druge, je pa pomembno naslednje. predstavljajte si nek drug poklic, kjer nek mlad človek ne bi smel delati pripravništva pri nekem podjetniku, privatniku. To je enako. Zakaj ne bi smel zdravnik delati tega pripravništva pri nekem privatniku? Saj gre za celoten sistem in gre za to, da se bo ta nekaj naučil in potem svoje znanje vrnil državi. Veliko slabše je, da jih s tem ko jim ne damo možnosti dobesedno izganjamo iz države in svoja znanja uveljavljajo nekje drugje. Jaz sem poslušala celo s strani takrat Levice pred časom, da pač zdravnike j treba kar nekako zavezati k temu, da toliko stane njihovi izobraževanje, toliko časa morajo biti v sistemu. pomeni, da tisti, ki je diplomiral iz gradbeništva ne sme jutri postaviti svoje podjetje z gradbeništvom, ampak mora najprej štiri leta delati v sistemu, zato da bo lahko potem pač ko bo končal ta čas lahko postal privatnik. To so skregane stvari in nehajmo kar naprej te uboge zdravnike, kar naprej jih imenujemo kot neke ne bodiga treba, ne vem, dvoživke in tako naprej. Poglejte, če nekdo izrablja sistem ga je treba zato primerno sankcionirati. Ne mečimo pa slabo luč na celoten sistem in taki zapisi, kot to, da je včekrat zdravniška zbornica pokazala, da je ovira jaz mislim, da so napačni. Veliko pomaga zdravniška zbornica, ima ogromno znanja, strokovnjakov in tudi za same zdravnike je zelo pomembna, ker se vendarle lahko osredotočijo na posamezne težave oziroma probleme, ki jih lahko le v tem, bom rekla, res stanovski organizaciji rešijo. Hvala lepa. Repliko ima mag. Dejan Židan. **MAG. DEJAN ŽIDAN(PS SD):** Hvala, gospa podpredsednica. Jaz si res želim, da bi kdaj govorili resnico v tem džavnem zboru. Ne drži, da opozarjam šele danes. Vam lahko prinesem dosjeje, kako dolgo že opozarjam, nenazadnje ali ste me slišali dobro, gospa poslanka? V zadnjih 15 letih se je število zdravnikov v bolnišnicah povečalo skoraj za 50 %, v družinski medicini pa za 13 %. To so uradni podatki od ministrstva. Pa še druge stvari so se uredile. Vendar, kakor da ni. **71. TRAK: (TB) – 15.50** (nadaljevanje) Mi to vse počnemo samo zaradi pacientov in pacienti kljub vsemu ostanejo na cedilu. Meni osebno je to nesprejemljivo. Drugo, ali je ta Vlada vse naredila? Koliko je meni znano, mogoče se motim, poznam pa situacijo v sosednjih državah, tudi malo bolj oddaljenih, enostavno ni, da tega, da se je primarno zdravstvo, pa ne zato, ker se je samo tako odločilo, bilo prisiljeno usmeriti na telefonsko zdravstvo. Pa šmentana muha! Človeka je treba videt, če je bolan, pa tega preko telefona in Zooma ne vidiš, ne zaznaš. Po tem si bodo vašo Vlado zapomnili. Kar se pa tiče specializacije, ali veste, zakaj je potrebna specializacija v državnih bolnišnicah, / nerazumljivo/ jih imamo samo v državni bolnišnici. Zato ker specializant mora spoznati vso patologijo, vse možne, tudi skrajne primere, če pa pogledate naše koncesionarje, ki jih zelo cenim, delajo, če primerjamo, koliko delajo, delajo verjetno veliko več, kakor povprečni zdravstveni timi v javnih državnih ustanovah, boste pa ugotovili, da ne opravljajo vse širine dela. Na koncu najtežji primeri pridejo v države bolnišnice in kje pa se naj specializanti z njimi spoznajo, če ne tam, kjer pa so primeri? Ne morejo se tega naučiti, recimo, pri koncesionarjih, ki recimo delajo, ne vem, ves čas operacijo kile, ko pa je kaj bolj zapletenega, pa pošljejo v klinični center ali pa v regijsko bolnišnico. Zato je potrebno, da specializanti so v ustanovah, kjer so na razpolago vsi primeri, da se naučijo. Pa zopet ne zato, ker imam rad državne ali ker imam rad zasebne, to je zato, ker imam rad paciente. Zato morajo biti specializanti široko usposobljeni. Hvala za besedo.

Izvajanje specializacije izven javne zdravstvene mreže je predvideno samo takrat, ko programa specializacije ni možno opravljat v javni zdravstveni mreži. To nikakor ne pomeni, da bodo specializanti šli zdaj k zasebniku, ampak takrat, kadar tega programa ni. Včeraj smo omenil, medicina dela, prometa in športa je takšno področje, klinična farmakologija je takšno področje. Seveda pa, to, kar ste omenil, operacije in podobne zadeve, to se opravlja državnih bolnišnicah in ker je to možno opravljat v javnih bolnišnicah, tudi po tej noveli to seveda ostane tako, kot je in nikakor ni nevarnosti, da bi sedaj ti specializanti odšli k zasebnikom, ampak bodo še naprej opravljal ta program specializacije, ki se lahko v državnih bolnišnicah, v državnih bolnišnicah. Hvala. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Najprej ima besedo gospa Anja Bah Žibert, za njo dobi besedo še gospod Miha Kordiš. Izvolite. Hvala lepa. Bom kratka, ker je v bistvu že državni sekretar povedal, da tudi pri tem, kar se govori o zasebnikih oziroma privatnih storitvah, gre samo za tiste stvari, ki jih pač v nekem javnem sistemu, niso dostopne, jih ne bi mogli izvajat. populizma na račun pacientov imam že, res, preko glave, rečem pa samo nekaj – dejanja so tista, ki so pomembna. Zdaj mi lahko, smo se že 15 let pogovarjal, lahko 20, lahko tudi 25 let, ampak kaj je bilo narejeno? Če bi bilo to narejeno, se danes o tem ne bi pogovarjal. Tako da, problem je tukaj, rešuje se, reševal se je z Zakonom o nujnih ukrepih. Jaz verjamem, da se rešuje tudi z tem predlogom zakona in verjetno se bo potrebno še kaj, še kaj storiti in narediti, da bomo ta problem dejansko rešil do konca. Hvala lepa. Besedo ima gospod Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. Rad bi se navezal na to, kar je dejal gospod sekretar, da bi se specializacije izvajale pri zasebnikih samo tam, kjer programov ni v javnih, znotraj javne mreže, pa se sprašujem, kako je mogoče sploh posreči z tako zmotnimi prioritetami. Če mi nimamo razvitih programov znotraj javne mreže, potem je javno mrežo, natančneje javno zdravstvo, potrebno dograditi na način, da bo tako(?) tovrstne programe lahko pokrivalo. Ne pa, da se širi usposabljanje še na zasebnike. Kot da ti zasebniki niso prejeli že dovolj raznoraznih uslug tekom zadnjih dveh let, tekom mandata vlade Janeza Janše. Imeli smo razpise za skrajševanje čakalnih dob, ki čakalnih dob niso in ne bodo skrajšali, so zgolj pretovorili desetine milijonov slovenskega javnega denarja v žepe zasebnikov. Mnogi izmed njih je bilo celo takih, da so zaposleni v javnih bolnišnicah, torej zdravniki dvoživke, ki se na razpis za skrajševanje čakalnih dob niso prijavile, čeprav so imele kader in kapacitete, da bi to izvajale, ampak so ta isti posamezniki kot zasebniki pokoristili razpis za skrajševanje čakalnih dob zato, da so se še dodatno omastili na javnemu denarju. To je zgolj eden izmed primerov s katerim Vlada Janeza Janše demontira javno zdravstvo v svojemu mandatu. Seveda, ne tako zelo neposredno kot bi si želeli, ker je javno zdravstvo pri nas zakoreninjeno kot vrednota med ljudmi in ga tudi pacienti cenijo. Pač pa posredno, tako da se siromaši javni zdravstveni sistem, pa da se dodatno poje s privilegiji in javnim denarjem raznorazne zasebnike, pa seveda zelo ostro nasprotovanje temu, da bi dvoživkarstvo, torej to, da so zasebniki hkrati zaposleni v javnih zdravstvenih inštitucijah prepovedali. To seveda pač pod to Vlado ne gre. Namesto tega smo danes na mizo dobili zakon, ki kot sem ga opredelil že v stališču poslanske skupine lahko označimo kot tipičen lobistično zakon, pisan po meri, zdravniško-zavarovalniškega lobija preko zdravniške zbornice, ki žal ne deluje toliko kot strokovno združenje, kar bi morala, ampak deluje kot interesno združenje, kot lobistični organ privilegiranega dela zdravniškega ceha. pravi, določenih zdravniških mandarinov, tistih ki se občasno znajdejo na seznamu najbolje plačanih javnih uslužbencev, ki so dobili tudi po več 10 tisoč evrov kriznih dodatkov za delo v epidemiji, itn. itn. In sedaj bi v vsemu temu kontekstu še prenašali možnost izvajanja specializacij na zasebnike. Poglejte, jaz lahko temu samo odločno nasprotujem, ne glede na to v kako omejenemu obsegu se dogaja. Pač problem, ki ga imamo je podhranjena javna zdravstvena mreža. Ne to, da se specializacije lahko izvajajo samo v javnih bolnišnicah ne pa pri zasebnikih. Tudi za prenos pristojnosti na zdravniško zbornico lahko rečemo podobno. Vemo kakšne so bile te zgodbe v preteklosti. Verjetno se bo v razpravi danes to še slišalo, pa bom vendarle znova ponovil. ponovil. Zdravniška zbornica specializacij ni razpisovala po strokovnemu kroju, ampak po interesnemu kroju na način, da je prišlo do pomanjkanja kadra v določenih profilih zdravnikov, samo zato, da so ti, gospe in gospodje zdravniški mandarini zavarovali svoj položaj, sedaj pa z recimo gospodom Kuštrinom na čelu celo državo jemljejo za talca, za talca jemljejo paciente, javno zdravstvo, itn. Tukaj imamo pa zakon, ki bi na zbornici dal še dodatna pooblastila, od potrdila o znanju jezika do izvajanja strokovnega izpita. Hvala, ne hvala, enako lahko rečemo hvala, ne hvala tudi osnovni licenci za katero se v Levici ne moremo izogniti vtisu, da je namenjena obhajanju zakonskih določb, ki pravijo, da naj zdravnik ob zaključku svojega šolanja toliko in toliko let najprej oddela v javni mreži, ne pa, da še posebej zdravniki študentje iz privilegiranih družbin po možnosti že rojeni znotraj zdravniških družin lahko neposredno po zaključku šolanja skočijo v neke zasebne prakse, zasebne mreže in koristijo svojih očkov in mamic vpliv za to, da se povzpnejo po zdravniški hierarhiji.

program specializacije se lahko izvaja oziroma je predvideno, da se bo opravljal pri izven javne zdravstvene mreže samo takrat, kadar tega programa ni mogoče izvesti. In dva takšna primera. Medicina dela prometa in športa potrebuje v času specializacije za ustrezno strokovno usposobljenost Spoznavanje dela na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi ocene dela zmožnosti, na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi ocen invalidnosti, znanja s področja športne medicine se pač pridobijo na fakulteti za šport. Sledi področje klinične farmakologije, tukaj se dobivajo znanja za to strokovno področje, na Inštitutu za klinično farmakologijo, centru za klinično farmakologijo in toksikologijo,

Jaz sem pristaš pogovora o številkah in ne podtikanj. Zato, če opazite, ves čas govorim številke. Saj mogoče kakšno tudi napačno razumem, ampak če se le da, tudi povem, kaj je vir številk. To je prvo izhodišče. In če bi se mi tudi znotraj zdravstva pogovarjali mogoče manj s čustvi in samo s številkami, bi nekatere probleme lažje reševali zato, ker bi potem tudi pristali na primerjavo zdravstvenih teamov znotraj državnih bolnišnic, med državnimi in med zasebnimi, med našo državo in tujimi državami in bi bilo marsikaj lažje rešljivo. Zato jaz sem res pristaš v bistvu številk. Tako lahko stvari rešujemo. Bi pa rad kljub vsemu opozoril, da v bistvu sistem, ki smo ga do sedaj peljali, ko smo rekli v bistvu, dajmo več denarja, dajmo več zdravstvenih delavcev. In številke rastejo, številke ne padajo. Številke rastejo. Ne na vseh področjih enako hitro, ampak rastejo. Ni dal zadostnega rezultata v tem trenutku zato ker prišli smo do tega, da ob tem, ko številke rastejo, ko razbremenjujemo, imamo več kot 100 tisoč po uradnih podatkih ljudi, ki ne morejo dobiti osebnega zdravnika, vključno s takimi, ki so ga imeli v velikih zdravstvenih domovih, in so kar brez ostali. To je tisto, kar jaz skušam povedati, je, da v bistvu, ko izboljšujemo pogoje v zdravstvu, pa smo ves čas na prvem mestu dolžni reči, ja, ampak za bolnike bo potrebno poskrbeti. Saj lahko, recimo, glavarine znižujemo, lahko, ne vem, več časa za izobraževanje, za karkoli, namenjamo, vendar nikoli ne sme to biti na način, da pacient ostane na čistini. Samo to hočem povedati. Zato tudi sem povedal, da sem mogoče jaz na strani opozicije tisti, ki sem mogoče še najbolj temu zakonu naklonjen ob vseh pomanjkljivostih. Zato, ker

mi ne smemo pozabiti, da to že nekaj časa delamo. Več minut damo na razpolago, poveča se število kadrov, razbremenimo z vsemi temi ambulantami, narašča za 50 % v državnih bolnišnicah. Ampak potem pa, ko primerjamo številke, pa se stvari ne izidejo. In moja ugotovitev je samo zato, ker smo naredili organizacijski lapsus, in zato, ker ne povemo vedno na prvem mestu: pomemben je pacient. / znak za konec razprave/ Res je pomemben pacient, potem pa vse ostalo. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? (Da.) Miha Kordiš ima besedo. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo. Saj se strinjam, da moramo posegati po številkah, ko se pogovarjamo o našem zdravstvenem sistemu. Tudi tam, kjer se pogovarjamo o kadrovski sliki morda predvsem. predvsem. Sliko potreb, ki se potem prevaja tudi v sliko, koliko in kakšne kadre potrebujemo, lahko osnujemo na podatkih o čakalnih dobah koliko se čaka, zakaj se čaka in tako naprej. Ampak hudič je v tej podrobnosti, da natančnih podatkov o tem, kakšne čakalne dobe v tej državi obstajajo, nimamo. Nimamo. Teh podatkov nimamo. Še kar jih nimamo, ne glede na to, da se že leta in leta pogovarjamo o ne vem kakšnih čakalnih dobah. jaz ne zanikam obstoja čakalnih dob, daleč od tega. Ker so stvarne. Pravim pa, da konkretnih podatkov o tem nimamo. Pa bi jih najprej potrebovali, če se želimo dalje pogovarjati o potrebah, ki jih imamo znotraj zdravstva - kje potrebujemo dodatne specializacije, kje potrebujemo dodatne kadre, kakšni naj ti bodo in tako naprej. če nimamo nekega prereza zdravstvenih potreb prebivalstva, ki se morda celo najbolje odraža res v čakalnih dobah, in potem podatkov nimamo o teh čakalnih dobah, težko potegnemo ven neke neke zaključke, kakšna bi bila naša kadrovska vizija za to, da popolnimo zdravniške vrste. In ker teh podatkov o čakalnih vrstah nimamo, se nam zgodijo tudi taki »flopi« kot je bil v primeru razpisa za skrajševanje čakalnih dob, ki teh čakalnih čakalnih dob ne bo nič kaj dosti skrajšal, bo pa prenesel neko ogromno malho javnih sredstev v žepe zasebnikov. A če ne razpolagamo s točnimi številkami o stanju čakalnih dob pri nas, razpolagamo pa z neko drugo številko, še veliko bolj tragično. To je, da imamo v državi 100 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika. 100 tisoč ljudi, ki nima niti osnovnega, rudimentarnega dostopa do zdravstvene oskrbe - zdravstvene oskrbe, ki jo, ne glede na prizadevanja nekaterih. **74. TRAK: (SC) – 16.05** (nadaljevanje) Še vedno pojmujemo v tej državi kot človekovo pravico in ne kot biznis, kjer so doktorja pride tisti, ki si ga lahko plača pa do boljše oskrbe pride tisti, ki ima več denarja. Koliko pacientov, koliko ljudi v tej državi bo prišlo do dodatne zdravstvene oskrbe bo prišlo do osebnega zdravnika, ki ga sedaj nimajo izmed teh 100 tisočih na podlagi aktualnega Zakon o zdravniški službo oziroma njegovo delo? Nič, točno nič. Ker namen te novele ni, da bi reševal kakršnokoli kadrovsko vprašanje še diagnosticirati problema v resnici ne zna, ampak želi zgolj okrepiti Zdravniško zbornico kot institucijo zdravniško zavarovalniškega lobija. Tudi te razlaga o programu specializacij kako se nekateri ne izvajajo znotraj javne zdravstvene mreže in da je, potem potrebno razširiti na zasebnike ne morem sprejeti glede na to, da je sekretar v odgovoru in podkrepitvi, potem navajal celo paleto nekih drugih javnih institucij, ki morda niso zdravstvene institucije so pa še vedno javne institucije. Tukaj imamo opravka z neko disonanco. lepa. Zaključujem razpravo. Amandma Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB

V razpravo dajem 7. člen ter amandma Poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu z časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 88. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16.40. Hvala